Dobro jutro, poštovane zastupnice i poštovani zastupnici. Danas, prva točka: - Prijedlog Zakona o lobiranju, prvo čitanje, P.Z. br. 579 Predlagatelj je Vlada na temelju čl. 85. Ustava RH i čl. 172. Poslovnika Hrvatskoga sabora.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 Budući da nema zahtjeva za stankom, pozivam predstavnika predlagatelja, poštovanog ministra pravosuđa i uprave, Ivana Malenicu da predstavi Prijedlog Zakona o lobiranju, izvolite.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 Pred vama je Prijedlog Zakona o lobiranju kojim se po prvi put u Hrvatskoj regulira područje lobiranja. Ovaj Zakon izrađen je uzimajući u obzir preporuke Vijeća Vijeća Europe, OECD-a te uvažavajući komparativnu praksu država članica EU, Registar transparentnosti EU, kao i date preporuke. Predloženi zakon definira lobiranje lobista, lobirane osobe i korisnika lobiranja. Lobiranjem će se smatrati svaki oblik usmene ili pismene ili pisane komunikacije prema lobiranoj osobi, kao dio strukturiranog i organiziranog promicanja zagovaranja ili zastupanja određenih interesa ili prenošenje informacija u vezi s javnim odlučivanjem radi ostvarivanja interesa korisnika lobiranja. Lobirane osobe u smislu ovoga zakona smatrat će se dužnosnici, posebni savjetnici ili službenici odnosno izabrana, imenovana, zaposlena ili na drugi način angažirana osoba u tijelima zakonodavne zakonodavne ili izvršne vlasti, tijelima državne uprave, odnosno u tijelima ili upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja sudjeluje ili je nadležna za javno odlučivanje te je pristala komunicirati sa lobistom. Lobist je domaća, strana fizička ili pravna osoba koja lobira i koja je upisana u registar lobista te podrazumijeva lobiste koji lobiraju za korisnike lobiranja, uključujući konzultante koji se bave lobiranjem i profesionalne lobiste, zatim lobiste koji lobiraju ime poslodavca kod kojeg su zaposlenici ili lobiste koji predstavljaju profesionalne, poslovne ili druge sektorske interese, uključujući profesionalna, gospodarska i interesna udruženja, nevladine udruge i organizacije civilnog društva. Ovim se Zakonom ustrojava registar lobista kojeg će voditi Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. Lobiranje će moći obavljati lobisti upisani u registar lobiranja, neovisno o tome prima li ili ne prima naknadu za lobiranje. Korisnici lobiranja su pravne ili fizičke osobe i drugi zakonom uređeni oblici udruživanja fizičkih ili pravnih osoba u ime kojih lobist obavlja lobiranje. Ovim se Zakonom propisuju aktivnosti u javnom i političkom životu koji se ne smatraju lobiranjem, to su javna savjetovanja, referendumi, peticije ili građanske inicijative, zatim različiti oblici javnog komuniciranja, objavljivanje informacija, stavova i mišljenja u medijima te različiti oblici socijalnog i drugog dijaloga. Propisuju se i načela obavljanja lobiranja, to je otvorenost, transparentnost, poštenje, savjesnost, integritet, zatim obveze postupanja lobista pri lobiranju i u kojim situacijama lobirana osoba mora odbiti komunikaciju sa lobistom. Propisuju se i nedozvoljene lobističke aktivnosti, odnosno neetični postupci lobista za koje se primjenjuju odgovarajuće mjere, odnosno sankcije. Povjerenstvo može izreći pisano upozorenje, zatim zabranu obavljanja lobiranja na određeno vrijeme, novčanu sankciju ili brisanje iz registra. Povjerenstvo će te mjere izreći rješenjem. Također, definiraju se odredbe vezane za ograničenje lobiranja, tzv. period hlađenja, dakle lobirana osoba u razdoblju od 18 mjeseci nakon prestanka dužnosti ili službe neće moći lobirati u odnosu na tijelo zakonodavne ili izvršne vlasti, tijelo državne uprave, odnosno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojem je obavljala dužnost ili službu. Zakonom se određuju i mjere sankcije za kršenje odredbi zakona koje izriče Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa te prekršajne sankcije koje izriče sud u prekršajnom postupku. Zakon o lobiranju dio je aktivnosti koje Ministarstvo pravosuđa i uprave provodi u okviru Strategije sprječavanja korupcije do 2030. g. i Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te predstavlja važan iskorak u kreiranju antikorupcijske politike i preventivnog djelovanja. Hvala na pažnji. **Jandroković, Imamo dosta replika. Prvi na redu, poštovani kolega Kirin, izvolite. **Kirin, Ivan (HDZ)** Poštovani predsjedniče, poštovani ministre, s obzirom na to da se lobiranjem može bitno utjecati na život pojedinca i čitavog društva, postoji snažni javni interes da se zna tko za koga lobira i u vezi čega. Što mislite, da li su i u kojoj mjeri politički analitičari, javni transparentni zagovaratelji lobisti određenih interesnih grupa i sve to pod maskom određenih stručnih znanja.

zakonit način postupak odnosno aktivnosti lobiranja naravno dakle propisujemo tko su lobisti, tko su lobirane osobe. Naravno svi primjećujemo da u javnosti imamo neovisne stručnjake, konzultante ili analitičare koji, koji zapravo mogu zagovarati nečiji interes prema javnosti odnosno u medijima. to nije regulirano ovim zakonom. Ovdje je regulirano isključivo komunikacija lobista sa onim osobama koji sudjeluju u donošenju određenih,

pohvaljujemo činjenicu da će se po prvi puta u Hrvatskoj napokon, možemo reć, pokušati odvojiti trgovanje utjecajem od zakonitog lobiranja. Međutim iz ovog prijedloga zakona uopće nije jasno u kojoj će mjeri podaci iz registra lobista koji će se uvesti ovim zakonom, biti dostupni javnosti. To ste naveli da će se urediti kasnije podzakonskim propisom odnosno pravilnikom. I također imamo jednu primjedbu da se zaista odredbe predloženog zakona odnose na lobiste, a lobirane osobe se gotovo i ne spominju i vi se pozivate da je dovoljan kodeks ponašanja državnih dužnosnika što i sami znate da ne propisuje nikakve sankcije već je isključivo da tako kažemo nekakvog, nekakvog savjetodavnog karaktera i konačno pa mi danas ne znamo tko je pisao ovaj zakon. To je trebalo propisat u zakonu da bude obaveza objave radnih skupina koji sudjeluju u pripremu samih zakonskih propisa koji dolaze u ovaj sabor. **Jandroković, Gordan Hvala lijepa. Pa što se tiče radne skupine, dakle na stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave stoje članovi radne skupine koji su sudjelovali u izradi ovoga zakona, a isto tako pitanje objave članova radnih skupina je regulirano drugim zakonom i postoji obveza objavljivanja članova radnih skupina kada su one formirane i kada one pripremaju određeni zakonski tekst. Dakle što se tiče samih dužnosnika, dakle već imamo sada određeni stupanj transparentnosti gdje državni dužnosnici pogotovo nositelji izvršne vlasti, a vjerujem da je to i na lokalnoj razini da objavljuju informacije o pojedinim sastancima. Isto tako dakle lobisti su, su dužni temeljem ovoga zakona izraditi godišnje izvješće gdje će navesti

Zahvaljujem poštovani predsjedniče, poštovani ministre. Ovim predloženim zakonom po prvi puta se u Hrvatskoj definira što je to lobiranje, uređuje se proces utjecaja raznih interesnih skupina na kreiranje javnih politika na jedan transparentan način. Važno je što će ova djelatnost dobiti potrebnu transparentnost jel ukoliko nemamo propis koji definira što je to zapravo lobiranje, legitimno se možemo zapitati da li je uopće, da li se mogu zagovarati interesi, a da se pri tom ne krše zakonski propisi. Znamo i također kakva je percepcija većeg dijela javnosti, riječ lobiranje često se koristi povezano sa aferama i u kontekstu korupcije što sasvim sigurno u suvremenom smislu te riječi to ne znači. Zato je važno što će lobiranje postati zakonom regulirana djelatnost, a provođenje ovoga zakona u budućnosti trebalo bi jačati povjerenje u institucije i poslovni sektor pa vas evo molim vaš komentar, koja su očekivanja donošenja ovog zakona u tom smislu.

ovo predstavlja jednu važnu antikorupcijsku mjeru, dakle ova aktivnost donošenja ovoga zakona proizlazi iz niza dokumenata pa i strategije borbe protiv korupcije ali ono što je važno istaknuti da se ovim zakonom dodatno jača načelo transparentnosti i otvorenosti ali vjerujem da se samim time i jača povjerenje građana u institucije, a mislim da je ono što ste istaknuli, dakle ovo jedna od važnih antikorupcijskih mjera. Tako da kao što sam rekao dakle po prvi put to uređujemo i evo otvoreni smo ovdje za sve konstruktivne prijedloge do drugog čitanja. Hvala. (Socijaldemokrati)** Hvala lijepo. Pa evo onda jednog konstruktivnog prijedloga ministre. Naime, ovaj zakon je dokaz da valjda u vašoj Vladi lijeva ne zna što radi desna. Jučer smo tj. ne jučer, prošli tjedan smo donijeli Zakon o hrvatskom jeziku, a vi i sada i prije opetovano predlažete zakone koji u svojem nazivu nemaju riječi tj. imaju riječi koje nisu iz hrvatskog jezika. Sjećam se kada smo raspravljali o Zakonu o faktoringu ova strana sabornice je mozak popila predlagateljima, s time da za faktoring postoji hrvatska riječ, ustupanje duga i dobro, možda smo mogli koristiti tu riječ. Ali sada kad već želite biti jezični čistunci da ne kažem puristi, pa zašto onda vi ne koristite hrvatske riječi, zašto kršite zakon koji ste sami pisali, sami donijeli, Zakon o hrvatskom jeziku. U hrvatskom jeziku nema riječi lobiranje ima riječi zagovaranje pa onda molim vas i to je konstruktivni prijedlog, do drugog čitanja promijenite ime zakona. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Malenica, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa uvaženi zastupniče. Da, dakle lobiranje i zagovaranje interesa, uzet ćemo u razmatranje vaš prijedlog ovdje. Hvala. izvolite. **Maksimčuk, Ljubica (HDZ)** Zahvaljujem se predsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi ministre sa suradnicima. Lobiranje nema neku opće prihvaćenu definiciju kod nas. Uglavnom ga smatramo zagovaranjem interesa pred donositeljem odluka. Široko rasprostranjen kako u RH tako i EU naravno na međunarodnoj razini. Danas ga kao što ste rekli po prvi puta uređujemo zakonom. Recite mi, jel se ovaj zakon odnosi samo na građane Hrvatske ili općenito na lobiste iz EU? Ivan (HDZ)** Hvala lijepo uvažena zastupnice. Dakle, zakon se odnosi na strane i domaće fizičke i pravne osobe, tako da imamo širok obuhvat ovog zakona dakle oni su svi obvezni poštivati ovaj zakon, tako da evo ovaj, kažem po prvi put uređujemo to, to pitanje. Dakle brojni su međunarodni dokumenti u kojima je istaknuta važnost reguliranja pitanja lobiranja i s obzirom na tu činjenicu ali isto tako s obzirom i na činjenicu da se nalazimo u postupku pristupanja OECD-u što je isto tako

što se tiče mehanizma javnog nadzora, čitamo čl. 19. kaže se da će lobist biti dužan podnijeti izvještaj o provedenim lobiranjima. Zbog čega unutra u tome izvještaju nema obaveze i oprostite, izvijestiti i o lobiranoj osobi ili lobiranim osobama. Naime, ako želimo uvesti red u lobiranje, ne razumijem zašto se u ovome članku skriva druga osoba koja je istovremeno i najvažniji sudionik lobiranja budući da ju zakon ovdje definira kao osobu od utjecaja. Ovisi naravno u kojem rangu, zakonodavne ili izvršne vlasti. Dakle zašto u taj članak niste dodali da neki lobist mora u izvještaju napisati što je lobirao ali ne mora koga je lobirao? To je izuzetno bitno. Hvala vam na odgovoru. **Jandroković, Gordan Pa slažem se s vama da lobist bi zapravo trebao u svom izvještaju napisati ovaj, što je lobirao i kod koga je lobirao. Međutim, to kao, kao obveza nije sadržana ovdje u čl. 19. već će biti sadržana u podzakonskom aktu u pravilniku kroz koji će se propisati obrazac koji će trebati ispuniti lobist gdje će morati navesti što je lobirao i kod koga je lobirao gdje će se onda u godišnjem izvješću točno navesti zapravo osoba kod koje je on lobirao. Hvala. Kolega Dretar, povreda Poslovnika. Izvolite. ćete pisati vi. Pravilnik je izuzetno bitan jer regulira upravo ovo za što vas molimo da stavite u zakonski tekst. Dakle, netko će iza zatvorenih vrata pisati pravilnik koji će imati zakonsku snagu. Protiv toga moramo oštro ustati. Hvala lijepa. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Dretar, dakle ja razumijem u sadržajnom smislu čak ste možda i u pravu međutim vi ćete to izgovoriti kroz svoju pojedinačnu raspravu. Ne morate vi isti tren ako vam se nešto ne dopadne što je netko od zastupnika ili predstavnika Vlade rekao, isti tren reagirati. Postoje forme koje su osmišljene puno prije, jer kada bi svatko reagirao na nezadovoljstvo onoga, nezadovoljan onim što je sugovornik rekao onda bi imali cijelo vrijeme stalne rasprave. Dakle, ovo je jedan klasični primjer, ja vas razumijem dakle u sadržajnom smislu al ovo nije forma kojom se to čini dobivate opomenu. Kolega Mažar izvolite. **Mažar, Nikola (HDZ)** Hvala lijepo predsjedniče. Poštovani ministre, jučer smo čuli moj Ivane pobratime mio, danas bi u tom smjeru mogli nastaviti vratit će se Ivan sa tisuću momaka donijeti još jedan dobar zakonski prijedlog u smjeru podizanja i transparentnosti i jačanja povjerenja. Osim što ovim prijedlogom se uređuje sustav lobiranja, ono što će možda biti najveća promjena u praksi je u biti smanjenje sive komunikacije kada se lobiranje vršilo izvan institucionalno kako bi se moglo možebitno tražiti i dobivati mito, a s druge strane prikriveno lobiranje ovime postaje protuzakonito. Dakle osim što će se uvesti registar lobista, s druge strane upravo u smjeru jačanja i povjerenja i transparentnosti sve ono što je do sada na neki način se radilo prikriveno, ovime postaje protuzakonito pa ako možete malo reći o tome. Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče, da po prvi puta evo imamo ovaj zakon i on će zapravo odvojiti jedan zakonit posao i zakonite aktivnosti od onih koji su nezakoniti jer smo imali do sad uvijek u praksi dosta rasprava o tome što je lobiranje, je li lobiranje u konkretnom slučaju bilo zakonito ili nezakonito. Dakle imamo tu nekakvu granicu, će granica između zakonitog aktivnosti i onih koji spadaju u sferu nezakonitih koji su propisani Kaznenim zakonom dobro i bitno i za ljude koji se bave tom profesijom i imali smo podršku organizacija koje zastupaju lobiste. Oni su bili i članovi radnih, radnih skupina. Isto tako članovi radne skupine bili su i profesori Kaznenog prava, upravo da jasno definiramo što je to lobiranje, da ga odvojimo od određenih nezakonitih aktivnosti. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Nađ izvolite. **Nađ, Vesna (Socijaldemokrati)** Zahvaljujem predsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani ministre, pozdravljam ovaj prijedlog zakona koji smo čekali skoro 20 godina i kao što je prethodnik rekao iz vaše stranke u cilju smanjenja sive komunikacije, da smo imali ovaj zakon o lobiranju mi bi sad znali tko je sve lobirao za izmjene zakona, Kaznenog zakona, što se tiče femicida znamo tko je lobirao. Ali me sad zanima, sad ćete nam reći

Uvažena zastupnice, dakle kad imate određenih, određenu, određeni problem u praksi koji se odnosi na curenje informacija, kad imate isto tako i određeni standarde iz europske Konvencije za zaštitu ljudskih prava odnosno prakse Europskog suda za ljudska prava i povredu probitaka kaznenog postupka ali isto tako povredu prava privatnosti, povredu prava na pravično suđenje, onda naravno dakle kao resorno ministarstvo i ja kao resorni ministar imam inicijativu da se upravo to što je bitno i važno, gdje se približavamo standardima Konvencije za zaštitu ljudskih prava, a isto tako i pisma obavijesti Europske komisije da se izmijene odredbe Kaznenog zakona i da se doda čl. 307.a, tako da, dakle inicijativa je došla iz strane ministarstva, poštujući konvencijske standarde i poštivajući praksu europskog suda. Hvala. **Jandroković, Gordan Poštovani predsjedniče, poštovani ministre. Prvo pitanje, di su mostovci, to je prvo pitanje. Drugo, što se tiče zagovora, zagovor, npr. zagovor sv. Anti, npr., kad se moliš, je li? A sada konkretno, mogu li ja biti sutra lobist kao dužnosnik i mogu li ja, evo, kolegu Ačkara koji ima svoju pivovaru lobirati kod njega da ja dobijem nekakav novac za svoj, za boćarski klub u svom selu? jednostavno pitanje, mogu li ja biti lobist i mogu li vlasnika pivovare, g. Ačkara, ili pilane bolje, pilana mu bolje pristaje, tražiti da da neka, neku donaciju za moj boćarski klub u Perkoviću Perkoviću u Šibeniku, npr.? E to, i samo ovdje pod c, čl. 2, ja bi stavio i sportska isto, udruženja, ne spominje se jer kaže nevladine udruge, ovo, ono, ja bi stavio sportska, sportske udruge, npr., udruge u sportu. **Jandroković, Hvala lijepa uvaženi zastupniče. Ne znam da li ste i kolegu Ačkara doveli sad u problem, ovaj, dakle mi smo u čl. 23 st. 2 stavili da lobirana osoba na koju se primjenjuje ovaj Zakon ne može, za vrijeme obnašanja dužnosti ili službe se baviti lobiranjem niti upisana u registar lobista. Naravno da svi saborski zastupnici kao osobe izabrane od strane naroda mogu i građana zagovarati nešto što je za opće dobro, nešto što je za javni interes, ali ono što je jasno propisano odredbama ovoga Zakona, ne možete se baviti postupkom

Ponovit ću ono što sam u raspravi isticala i na Antikorupcijskom vijeću, tada prisutni državni tajnici imali su to prilike čuti, nadam se da su vam prenijeli. U načelu bi Zakon o lobiranju ili zakon o nadzoru zagovaranja interesa trebao biti sastavni dio svake dobre antikorupcijske politike, u tom smislu podržavam ideju da se napokon donese ovakav ili sličan zakon, ali ne podržavam koncept ovog Zakona. Naime, on je fokusiran na registar lobista, na izvještaje koje lobisti trebaju pripremiti, a fokus bi trebao biti suprotan, trebao bi biti na onima kod kojih se zagovara. Tu nismo uveli transparentnost. Drugim riječima, nama treba tko se s kim sastao i o čemu je razgovarao na razini donositelja odluka, a ne na razini lobista. Ne znam jeste li shvatili. **Jandroković, Hvala lijepa uvažena zastupnice. Dakle, s obzirom da smo mi uveli obvezu za lobiste da izrađuju godišnje izvješće i evo, s obzirom da ćemo poslušati kolegu Dretara da, da ovaj, da uvedemo dodatnu obvezu da se navodi i osoba kod koje se lobiralo, onda vjerujem da će tom godišnjem izvješću lobisti navesti sve lobirane osobe, pa i nositelje, nositelje izvršne vlasti ili nekih drugih dužnosnika, ma može i saborskih zastupnika, tako da će se i kroz njihovo godišnje izvješće jasno moći vidjeti koje su osobe kod kojih su oni lobirali i za što su lobirali. primjedbe, konstruktivne koje su dobre ćemo evo, do drugog čitanja razmotriti i ako postoji potreba za tim uvrstiti u konačni prijedlog zakona. **Brčić, Luka (HDZ)** Hvala g. predsjedniče HS-a, poštovani ministre. Evo, vidimo da postoji registar lobista, a znamo u nekim državama da lobist mora ima ujedno i certifikat da bi bio lobist, je li to tako kod nas zanima me i da li možemo, kada govorimo o sindikatima, staviti ih u kontekst lobista? Hvala. **Jandroković, Hvala lijepa uvaženi zastupniče. Dakle mi smo tijekom donošenja Zakona o lobiranju isto tako, ovaj, obavili niz razgovora i sa predstavnicima i HUP-a, isto tako i s predstavnicima sindikati. Sindikati svoje aktivnosti, svoj odnos spram nositelja, prije svega, izvršne vlasti imaju reguliran na jedan drugačiji način. Dakle ono što sindikati rade, dakle i način na koji oni ostvaruju svoj interes je kroz određene forme koje su propisane prije svega, Zakonom o radu, ali isto tako je propisano koje uređuju kolektivne pregovore, tako da sindikati zapravo svoju svrhu ostvaruju izvan samog Zakona o lobiranju kroz brojne aktivnosti, prije svega, kolektivne pregovore gdje zapravo zagovaraju interes svojih i profesija i svojih članova. Sada je na redu kolegica Jelkovac, izvolite. **Jelkovac, Marija (HDZ)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče HS-a, poštovani ministre. Mislim da je dobro što idemo u smjeru donošenja Zakona o lobiranju, prije svega zato što nekako imamo situaciju u društvu da je percepcija da se sve što je bitno dogovara u nekakvoj sivoj zoni i na kraju nekako odgovornost za sve to najviše snose političari, što mislim da nije prava slika stanja u društvu, tako da mislim da će ovo sigurno pridonijeti transparentnosti, a i promjeni percepcije ljudi o onome što se stvarno događa. Međutim, zanima me, mi samim zakonom propisujemo mjere za povrede zakona i povjerenstvo će donosit te mjere, međutim, nisu u biti propisani nekakvi detalji postupka, neki rokovi, itd., pa me zanima da li će to biti propisano samim pravilnikom i na koji način se zamislio, zamislilo vođenje tog postupka jer bitno je ustvari da povjerenstvo zna točno na koji način će provodit postupak. Ivan (HDZ)** Hvala lijepa uvažena zastupnice. Dakle, ovdje u odnosu na lobiranje, a kada govorimo o sankcijama, dakle imamo supsidijarnu primjenu Zakona o općem upravnom postupku tako da se dio, dio postupka kroz donošenje sankcija se regulira kroz Zakon o općem upravnom postupku, dio rokova je reguliran ovdje u zakonu, a isto tako dio toga će biti reguliran i kroz podzakonski propis. Dakle, naravno ako vi smatrate, ako mislite da bi trebalo jasnije definirati određene još dodatne rokove možemo ovaj do drugog čitanja to usvojiti, ali smatramo da je Zakon o općem upravnom postupku kao supsidijarni propis dovoljno jasan i propisuje dovoljno procesnih i ovlasti, ali isto tako i procedura tako da smo smatrali da nema potrebe detaljnije propisat to kroz zakon. Hvala. E sada će naš zamišljeni pivar ili pilar makar s ovim naočalama mi više vuče onako na IT-ievca ovaj replicirati ministru. Izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Nažalost da nisam vlasnik ni pivovare ni pilane ali kolega Zekanović je u svome izričaju uvijek originalan i maštovit pa tako i u ovome vašem postavljenom pitanju i replici prema ministru Malenici. Poštovani ministre Malenica pozdravljam naravno i pohvaljujem prijedlog zakona koji je pred nama kao što i pohvaljujem i pozdravljam sav vaš dosadašnji rad u vašemu resoru. Uistinu koliko je bitan zakon govori i činjenica da smo čuli danas iz oporbe da se ovakav zakon čeka više od 20 godina. Mogu bez pretjerivanja reći da je on i od povijesnoga značaja obzirom da se prvi puta lobističke aktivnosti zakonski uređuju i one dobijaju svoju strukturu i pravila. Ono što me zanima obzirom da po prvi puta ovakav zakon dolazi na snagu i doći će … …/Govornik nije Obzirom, ne znam gdje ste zadnji put me čuli, obzirom da po prvi puta ovaj snagom će stupiti na snagu da li očekujete neku problematiku pri njegovoj implementaciji? …/Upadica predsjednik: Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Dakle, mislim da smo svi svjesni činjenice da imamo negativnu percepciju lobiranja. Isto tako s obzirom na to vladaju i brojne predrasude u društvu koje zapravo su dosad onemogućavali razvoj lobističke prakse u Hrvatskoj tako da vjerujem evo da će ovaj zakon doprinijeti boljoj percepciji samoga lobiranja i legitimiranja lobiranja kao uobičajene demokratske prakse. brojne sastanke i u okviru radne skupine imali sa organizacijama koje se bave lobiranjem koje zastupaju lobiste i naravno zajedno s njima smo u okviru radne skupine radili na izradi ovoga zakona. Dodatni element će biti svakako i registar lobista i godišnje izvješće gdje će opća javnost vidjeti zapravo, demistificirat će se zapravo posao lobista i svega onoga što oni rade i zapravo jačati se onda ta profesija. …/Upadica predsjednik: Hvala vam predsjedniče. Poštovani ministre Malenica, pred nama je prijeko potreban zakon kojim se po prvi puta u RH regulira odnosno zagovaranje i to je nešto što svakako treba pozdraviti. Za pozdraviti je i ustrojavanje registra lobista i to u elektroničkom obliku koje će voditi Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa, a za naglasiti je da 14 europskih država ima obavezni registar lobista. Ono što također treba naglasiti jest da lobiranje može obavljati samo i jedino pravna ili fizička domaća ili strana osoba koja je upisana u registar lobista, a ono što vas ja molim jest da nam više kažete o nedozvoljenim lobističkim aktivnostima odnosno što je to konkretno zabranjeno Člankom 8. ovoga zakona. Hvala vam. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Izvolite odgovor. **Malenica, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo uvažena zastupnice. Dakle, mi smo jasno u Članku 8. propisali što obuhvaća nedozvoljene lobističke aktivnosti. Dakle, jasno smo naveli da je zabranjeno lobiranje protivno odredbama ovoga samoga zakona. Isto tako lobist ne smije davati netočne, nepotpune ili pogrešne informacije il obmanjujuće informacije, niti pribjegavati nedopuštenom pritisku, neprimjerenom ponašanju ili naravno uvredljivom jeziku. Dakle, također lobist ne smije poticati lobiranu osobu na kršenje propisa, ne smije je poticati na kršenje ne samo propisa već i pravila i standarda ponašanja, ali isto tako zabranjeno je i nuđenje ili davanje određenih darova odnosno bilo kakve materijalne koristi lobiranoj osobi. Dakle, mi smo jasno propisali što je nedozvoljeno. Naravno da to ima utjecaj i na sankcije koje se mogu i izreći samom lobistu. Hvala. **Jandroković, Gordan Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi ministre, hoće li Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa i ovim zakonom kao što je slučaj sa Zakonom o sprječavanju sukoba interesa imati u nadležnosti davanje mišljenja na zahtjev obveznika kada su u dvojbi je li neko njihovo ponašanje u skladu s načelima i odredbama Zakona o lobiranju. To trenutno ne vidim u ovom prijedlogu zakona, a mislim da može značajno pridonijeti razjašnjavanju nejasnoća kojih vidim da ima i sigurno će ih biti kod obveznika zra… zakona kako lobista tako i lobiranih osoba. Hvala lijepa. **Jandroković, Hvala lijepa uvaženi zastupniče. Dakle nismo predvidjeli da, da povjerenstvo kao tijelo nadležno za vođenje registra lobista, a isto tako provođenje određenih ovih, ovih odredaba vezanih za sankciju i kažnjavanje daje određena, određena bi to, u kojem bi to trenutku bilo ili za potrebe čega. Mi smo obavili razgovore i sa samim povjerenstvom naravno da ćemo kadrovski ojačati Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, na registru lobista se već radi s obzirom da će to biti i aplikativno rješenje. Tako da evo, za sad nismo u zakon stavili mogućnost davanja određenih mišljena povjerenstvu niti je povjerenstvo tražilo, a sad možemo do drugog čitanja o tome razmisliti. **Šimičević, Rade (HDZ)** Zahvaljujem predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani ministre, evo dobro kad je ministar pravosuđa često u saboru znači da donosi prave zakone koji bi trebali urediti stanje u pravosuđu, a i ovaj Zakon o lobiranju zasigurno bi trebao podići percepciju povjerenja hrvatskih građana u naše pravosuđe. Ono što sam ja vas želio pitati je što mi možemo napraviti na edukaciji da svekoliko hrvatsko pučanstvo zna za ovaj zakon i da ga oni mogu tumačiti jer bojim se da ako se donese zakon, a da se ne napravi edukacija koja treba da može, može ovaj dobra stvar otići u lošu stvar. Hvala. Ivan (HDZ)** Hvala lijepa uvaženi zastupniče. Dakle, posljedično na donošenje ovog zakona predviđene su naravno i edukacije, kampanja koje će pratiti donošenje ovoga zakona. Ono što je također bitno istaknuti da već sada imamo ljude koji se bave zagovaranjem određenog interesa, koji su lobisti, koji su pozdravili ovaj zakon koji će i pristupiti uključivanju u sam registar lobista, a isto tako ovaj zakon obvezuje i sve lobirane osobe kod kojih dođe netko zagovarat nečiji, nečiji interes da zapravo istaknu da mora postojati obveza te osobe koja dođe zagovarati određeni interes da bude kao lobist upisana u registar lobista. Tako da vjerujem da će sam ovaj zakon, ali i kampanja, ali aktivnosti koje se budu radile u smjeru lobiranja potaknuti i ljude koji se tim bave da ispune sve ono što je propisano ovim zakonom, a odnosi se na lobiranje. Sada je na redu kolega Stier, izvolite. **Stier, Davor Ivo (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Poštovani ministre pozdravljam ovaj prijedlog zakona i pozdravljam činjenicu što ste uvažili i preporuke Vijeća Europe da ste išli sa širom definicijom lobista, dakle sve tri kategorije koje su ovdje nabrojene. Nabrajaju se isto tako aktivnosti koje se ne smatraju lobiranjem. Tu su osim dakle diplomatske komunikacije, tu su i neke redovne aktivnosti dužnosnika i službenika i na tragu ovoga što je kolega Šimičević rekao mislim da bi bilo važno kroz edukaciju ili naravno kroz podzakonske akte možda biti precizniji da znaju točno oni koji će biti lobirani kada taj oblik komunikacije podliježe odredbama ovog zakona, a kada to su aktivnosti koje se ne smatraju lobiranjem. Neke aktivnosti i edukacije već jesu predviđene na lokalnoj razini, ali možda bi to trebalo biti i šire. Hvala. Hvala. Hvala lijepo uvaženi zastupniče, pa da mi smo zapravo da izbjegnemo nekakvu pravnu nesigurnost u praksi jasno definirali što je to lobiranje, tko je lobist, ali isto tako što se ne smatra samim lobiranjem. Tako da zapravo ne moramo u svakoj, svakom slučaju kada neki pojedinac želi iska… izraziti svoje mišljenje dužnosniku dakle ne znači da je on automatski lobist. postoji demokratsko pravo na izražavanje svog mišljenja, stava prema dužnosnicima, prema nositeljima određenih odluka. Dakle, to se ne smatra lobiranje. Dakle, ovdje govorimo o lobiranju kao profesionalnoj aktivnosti, naplatnom poslu tako da ovaj smo to jasno razgraničili. Po prvi puta ovo reguliramo, možda će u praksi kad zakon stupi na snagu biti određenih situacija koje nismo uspjeli pokriti, ali zato imamo izmjene zakona ako bude potreba. Hvala. **Jandroković, Gordan Hvala predsjedniče. Poštovani ministre, pridružujem se ovim čestitkama i pozdravima za, vezano uz uopće donošenje ovoga prijedloga zakona. Lobiranje se prvi put uređuje kao legalno, legitimno djelovanje s jasnim načelima, pravima, obvezama i sankcijama u skladu s međunarodnim standardima i preporukama GRECO-a. Ovim prijedlogom uvodi se registar lobista koji će biti javan, vodit će se pri Povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa. Lobisti će podnositi godišnje izvješće kako je rečeno. Mene zanima koliko očekujemo da bi moglo biti lobista u Hrvatskoj odnosno koliko će to opteretiti Povjerenstvo za sukob interesa i da li će tu trebati nova zapošljavanja, nove, nove obveze obzirom da nemaju puno djelatnika. Hvala. Hvala lijepa uvaženi zastupniče. Dakle, prema nekim našim procjenama, dakle lobista u Hrvatskoj ima otprilike 100-tinjak. Mi smo naravno kad smo krenuli u ovaj zakon razgovarali s Povjerenstvom za sprječavanje sukoba interesa. Naravno dakle podrazumijeva se i da oni osnaže svoje administrativne kapacitete da mogu voditi i registar lobista, ali isto tako sve aktivnosti vezane za prikupljanje godišnjih izvješća, isto tako i za analizu godišnjih izvješća. Tako da je povjerenstvo ovaj se priprema za to i kroz izmjene propisa koji uređuju unutarnje uređenje. Mi već pripremamo registar lobista, dakle aplikativno rješenje za, za sam registar tako da vjerujem kad zakon stupi na snagu i Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa, a isto tako i registar lobista kao važan dio, dakle bit će spremni da mogu tih po našim procjenama 100-tinjak lobista krenuti sa profesionalnim djelovanjem. Hvala. **Jandroković, Gordan Štovani ministre, Zakon o lobiranju je sigurno korak naprijed i rješavamo jednu sivu zonu koja 20 godina ili kao ste rekli 30 nije riješena. Postavio bih jedno pitanje. Naime, lobirane osobe su ovdje navedene, one su dužnosnici zapravo države u raznim oblicima da li zakonodavne Međutim, Zakon o javnoj nabavi predviđa da se javna nabava kao dio ukupnosti trošenja države radi i na način da to rade državne firme, državne ustanove. I stoga vas pitam da li se Zakon o lobiranju odnosi primjerice na Hrvatsku elektroprivredu, Hrvatske željeznice i druge ustanove koje zapravo troše 60 ili 70% ukupnosti državnih investicija jer to ne ide preko Vlade RH. Oni nisu spomenute kao lobirane osobe i da li lobiranje u HEP-u je lobiranje sukladno ovom zakonu ili nije i ko zapravo onda kontrolira taj dio ukupnosti trošenja javnih sredstava? **Jandroković, Hvala lijepo uvaženi zastupniče, dakle mi smo ovdje kroz ovaj zakon dakle isključivo što znači pojam javno odlučivanje, dakle lobiranje se odnosi i lobira se prema nekom ko javno odlučuje o nekoj stvari, dakle samim time se ono odnosi prije svega na tijela zakonodavne i izvršne vlasti, tijela državne uprave, dakle i tijela JLPS, dakle njih smo obuhvatili ovim ovdje prijedlogom zakona, dakle tvrtku koju ste vi tu spomenuli ona nije obuhvaćena ovim ovdje konkretnim prijedlogom zakona, hvala. Dobro, došli smo do kraja s replikama. Želi li netko od predsjednika odbora uzeti riječ? Ne. Onda idemo na raspravu, prvi se javio poštovani kolega Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista.

ministre sa suradnicima, kolegice i kolege, pred nama je Zakon o lobiranju ili možda pravilnije bi bilo reći Zakon o zagovaranju interesa. Zakon je to koji se čekao, kao što smo čuli, preko 20.g., ja bi rekao i preko 30 i samo donošenje ovog zakona i prilog koji je pred nama čini se korak naprijed. Naime, time se rješavaju pitanja onog temeljnog što je zapravo trgovanje utjecajem, a šta je lobiranje. Moram naglasiti da sam zakon u sebi sadrži i niz pozitivnih stvari, tako da moram reći da ministarstvo je u prijedlogu nacrta koje je došlo danas ovdje zapravo napravilo relativno dobar posao. Raduje me i jedna druga činjenica, da je ministar ovaj puta došao eto na kraju treće HDZ-ove Vlade, iskazao jedan pozitivan stav prema prijedlozima oporbe i naznačio da će dio toga uvrstiti u ovaj prijedlog zakona, to smatram također pozitivnim. Međutim naravno ne može bit sve pozitivno, moramo vidjeti i onaj drugi dio i stoga ću istaći da kad govorimo o ovom zakonu, a to sam naglasio i u replici koju sam dao ministru, postavlja se pitanje na koje osobe se on odnosi, dakle znamo ko su lobisti, to mogu bit fizičke i pravne osobe iz Hrvatske ili EU, znamo na koga se to odnosi, a to je zapravo lobiranje mogu biti samo javni dužnosnici, to znači oni koji rade, koji, koji su zapravo rade ili su predstavnici unutar RH, Vlade RH, samog sabora, županija, gradova i općina jer postavlja se naravno i drugo pitanje, ko nije u tom zakonu i ko nije lobirana osoba? Naglasit ću da ovdje lobirane osobe i javni interesi koji se iskazuju kod konkretne stvari nisu prikazani kroz činjenicu da javne ustanove i javne tvrtke, a govorim naravno o primjerice HEP-u, govorim o HŽ-u, o Hrvatskim poštama, o komunalnim poduzećima, o nizu drugih ustanova koje zapravo provode i javni interes ili o njemu odlučuju jel u ukupnosti politika koje donosi ova Vlada ona može utvrditi šta i na što će se trošit generalno sredstva, međutim provedba natječaja, pa i sami konkretni prijedlozi su zapravo prijedlozi primjerice Hrvatskih cesta ili spomenutog HEP-a. Stoga je malo nelogično da u one koji su lobirani, a govorimo o trošenju sredstava temeljem tog utjecaja i donošenja odluka, nije naznačeno i taj dio aspekta, tako da zapravo ovog trenutka vi lobirati možete prema predsjedniku Vlade, ali ne prema direktoru Hrvatskih autocesta. Mislim da to bi trebalo riješiti na drugačiji način, kroz sveobuhvatni dakle povećanje onih osoba na koje se to odnosi i da znamo da ako je neko došao direktoru HEP-a da je on lobirao za ono što on zapravo želi. Nije naznačena još jedna stvar, a to je pitanje razlike kada prestaje dakle trgovanje utjecajem, a kada postane, kad je to lobiranje. Govorim o činjenici da nije naznačeno da li lobista može doći po ovom zakonu ne u HEP, ne u HŽ, ne oni koji zapravo donose odluke o trošenju sredstava i raspodjeli istih temeljem jednih načelnih odluka Vlade nego kod, nije bitno, premijera koji bi onda ukoliko Vlada sama raspisuje neki natječaj mogao odlučiti da li će se ić u taj natječaj ili ne, da li prestaje trenutak lobiranja i kada taj trenutak jest? To znači da li primjerice Zakonom o javnoj nabavi kada je raspisan natječaj o javnoj nabavi bilo čega tad lobiranje im više nije dopušteno ili je taj trenutak neki drugi? Ako je direktno, ako je predviđena direktna pogodba, da li je moguće onda kroz, dakle kroz lobiranje lobirati za tvrtku ili za nekakve interese koje lobist predstavlja do trenutka kada se to dešava? Stoga unatoč ja bih rekao inače dobrom prijedlogu da konačno riješimo ono što svaka normalna država ima riješeno, a to je pitanje da lobiranje iako sam naziv lobiranje ako ostajemo kod tog engleskog naziva znači da se stvari rješavaju u nekoj pokrajnjoj sobi mimo svjetla reflektora na način da se to rješava kroz direktne dogovore, da to zapravo stavimo na svjetlo dana da svi oni koji su lobirani zbilja budu u tome info…, budu informirani, s jedne strane oni koji lobiraju da daju izvješće, što smatram pozitivnom, pa i prijedlog koji će biti prihvaćen od čini se Vlade RH da se zna ko su to točno lobirane osobe u izvješću lobista, da se zna ko je lobista, koje interese predstavlja i da se to zapravo riješi na način da možemo imati jedan normalni sistem u kome to zagovaranje interesa koje postoji naravno prije vijeka i otkad je, otkad postoji mogućnost za tako nešto da se zapravo reguliraju u RH. Još jednom napominjem da bi, da će naš prijedlog biti proširenje osoba na koje se odnosi lobiranje dakle lobirane osobe jer smatram da oni koji troše novce, a govorim naravno isključivo o javnim novcima jer Zakon o lobiranje jeste i predviđen za upravo taj dio ukupnosti onoga što lobista radi obzirom da država ima preko 50% udjela u …/Govornik se ne razumije./… dohotku, obvezom u državi najveći investitor, a da tvrtke i osobe koje predstavljaju te, te interese koje zapravo imaju autonomiju sukladno svojim posebnim zakonima, nisu obuhvaćene ovim Zakonom o lobiranju pa se postavlja pitanje jel kod koga bi zapravo i mogao lobirati lobista ako ne kod nekog provoditelja odluka. Provoditelj odluka je taj direktor tog HEP-a, taj direktor tog komunalnog poduzeća onaj koji zapravo troši sredstva sukladno svom planu temeljem jednog općeg plana koji donosi

Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Poštovane kolegice i kolege zastupnici, poštovani ministre sa suradnicima. Evo ja bih prvo pohvalila današnji stav resornog ministra u odnosu na jučerašnju raspravu gdje je najavio da će u prvom čitanju prihvatiti konstruktivne prijedloge oporbe, što je pohvalno, složit ćete se sa mnom. Što se tiče samog Zakona o lobiranju, mi u SDP-u jasnog smo stava da taj zakon treba Hrvatskoj, da treba jasno i glasno razgraničiti što je to lobiranje odnosno zagovaranje, a što je to na neki način trgovanje utjecajem ili lobiranje za potencijalne koruptivne radnje kojima smo svjedoci svaki dan u Hrvatskoj. No da se vratimo na sam Zakon o lobiranju. To su dakle bile preporuke i OECD-a i GRECO-a i Vijeća Europe koji su rekli da bi cilj tog samog zakona trebao biti jačanje integriteta i transparentnosti dužnosnika. Takva praksa već postoji na razini same EU. 2013. kada smo ulazili u EU mislim da je tadašnji njihov registar transparentnosti brojao oko 7.300 članova. Od tih 7.300 članova na dan pristupanja Hrvatske u EU mislim da je bilo 23 registriranih lobista koji su imali da tako kažem sjedište u RH ili su bili u RH i na razini EU u institucijama same europske komisije, Europskog parlamenta to funkcionira na poprilično drugačiji način nego što to danas funkcionira u našoj zemlji, u zemlji članici EU. Kako to kod njih funkcionira? Razgovarala sam i s našim EU parlamentarcima i malo istraživala i to funkcionira na jedan potpuno drugačiji način nego što to funkcionira u Hrvatskoj. Dakle lobisti svi moraju biti upisani u registar transparentnosti koji je vrlo, vrlo detaljan i mislim da bi ovaj registar lobista koji će se uvesti danas sutra trebao težiti da njegov sastav i sadržaj bude što više sličan onom registru transparentnosti kakav imamo na razini institucija EU. Što to konkretno znači? To konkretno znači da svi lobisti koji ulaze u institucije europske komisije, Europskog parlamenta, moraju biti akreditirani, moraju imati svoju propusnicu i da se mogu sastajati vrlo jasno i transparentno s našim EU parlamentarcima da li se radilo primjerice o predstavnicima duhanske industrije, automobilske industrije, oni vrlo snažno i jako sudjeluju kroz rad odbora samog Europskog parlamenta, sudjeluju u pisanju amandmana, dakle tu se odmah postavlja nekakav vrlo transparentan okvir, to se bitno je naglasiti ne naziva korupcijom, nego se vrlo jasno, transparentno propisuju zna se koga su posjetili, zašto su ga posjetili i što je bio sadržaj tog sastanka. Mislim da mi u Hrvatskoj također se moramo približiti tom jednom okviru, da ne trebamo da tako kažemo biti ne znam, pripadnici nekakvih interesnih skupina zagovarati pripadnike interesnih skupina koji će šaputati iz sjene od vrata do vrata, iza zatvorenih vrata u jednoj prostoriji, sudjelovati u i pisati prijedloge zakona koji će onda doći u Hrvatski sabor. Mi nećemo znati tko je uopće pisao te prijedloge zakona, imat ćemo nekakav sastav radne skupine za pojedine zakonske prijedloge, a možda i nećemo. Vidjeli smo što se događalo sa prijedlogom zakona o izbora zastupnika u Hrvatski sabor i prekrajanjem izbornih jedinica gdje ni dan danas još uvijek ne znamo tko ga je pisao. Znamo ono samo što su nam mediji prenijeli i ono što smo mi čuli da tako kažem u šuškanjima. Tako da to je zaista ja bi rekla jedan dobar pomak, međutim vjerujem da je i sam ministar svjestan da se ovo može nazvati rekla bi ne Zakon o lobiranju nego Zakon o lobistima, jer je dosta strog možemo reći prema samim lobistima ali zapravo gotovo ne propisuje nikakve sankcije za lobirane osobe. Možemo reć i za sve nas ovdje koji sjedimo dakle i za saborske zastupnike i za ostale državne dužnosnike koji su prema tom zakonu dužni jednostavno pogledati da li je ta osoba će biti navedena u registru lobista i dužni su poštovati kodeks ponašanja državnih dužnosnika koji je više savjetodavnog karaktera i naravno sadrži nekakve preporuke rekla bih nekakvih moralnih, karakternih savjeta kojih bi se svaki državni dužnosnik kao takav trebao držati. Zakon je naravno prošao i javnu raspravu i na njegov prijedlog bilo je 75 primjedbi. Pohvalno je što su neke primjedbe i usvojene, primjerice tzv. period period hlađenja lobiranih osoba povećao se sa 12 na 18 mjeseci i više nije dakle ograničeno lobiranje uz naknadu nego na sve vrste lobiranja. Dakle svi će morati biti upisati u registar lobista, nema više toga da samo odnosno uvaženo je da to nije samo dobrovoljno za one koji ne primaju naknadu kao takvu. Ono što bi također htjela istaknuti u ovom samom prijedlogu zakona, jest osim što je u planu uvođenje registra lobista kojeg će voditi Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, navedeno je da će to Povjerenstvo morati zaposliti 5 novih osoba, da će, ako se ne varam, budžet za to biti 160 tisuća eura potreban za informatička rješenja, da će kroz prvi period koristiti postojeća informatička rješenja. I sami ste svjesni da je povjerenstvo već pretrpano predmetima i da zaista ne znam da li će uopće tih 5 osoba biti dovoljno da bi to sve moglo pokriti kada se krene izrađivati i sam registar lobista, a uz to, lobisti će jednom godišnje morati podnositi povjerenstvu izvještaj o svojim aktivnostima, ali i tijekom godine, redovito ažurirati podatke. Ono što sam pitala u replici ministra, a to mi stvarno nije jasno u kojoj će mjeri ti podaci iz registra biti dostupni javnosti. Imamo i GDPR, dakle treba i to uskladiti, treba vidjeti što će se smjet, što neće se smjet moć bit dostupno javnosti, ali također, moram još jednom naglasiti da se zaista stavlja veće težište i puno veće obaveze na propisivanje obaveza za same lobiste dok se obveze lobiranih osoba, uključujući i nas, državnih lokalnih dužnosnika i službenika jedva i spominju kao takvi. Također, ono što bih još htjela nagasiti, dakle nakon što se upiše u registar lobist, za što nema nekakvih posebnih uvjeta, dovoljno je da je to punoljetna poslovno sposobna osoba koja nije pravomoćno osuđena na kaznu zatvora u trajanju duljem od 6 mjeseci za kaznena djela protiv službene dužnosti, protiv gospodarstva i podmićivanje zastupnika, zatim on u izvještaju mora navesti područje i način lobiranja, cilj za koji je lobirao za svakog korisnika lobiranja, naznaku lobirane osobe, naziv tijela i funkciju kojeg kontaktirao te informacije i materijale koje lobist pružilo biranoj osobi. Međutim, dakle to su sve osobe koje jedan lobist mora ispuniti. Složit ćete se, poprilično detaljne. I dalje nije jasno, treba li navesti ime i preznime dužnosnika ili službenika kojeg je lobirao, dakle lobiranu osobu ili samo njegovu funkciju. Dakle, primjerice, Prijedlog Zakona o turizmu, hotelijeri, obiteljski iznajmljivači, udruge razne otiđu lobirati kod nekog od saborskog zastupnika prije toga, nije jasno navedeno da li mora biti napisano, taj lobist je bio kod Sanje Radolović, saborske zastupnice i kod nje je lobirao za taj zakonski prijedlog da se prihvate neki njegovi amandmani, prijedlozi koje je uputio u javnoj raspravi ili mora, ili je dovoljno stajati da samo napiše saborska zastupnica. Mislim da se kroz drugo čitanje to mora poprilično jasno definirati kao takvo. Također, nije jasno navedeno hoće li biti pisani izvještaji koje podnose lobisti te hoće li ti podaci o izvještajima i izrečenim sankcijama, ako ih je netko dobio, biti dostupni javnosti, to tako smatram da bi kroz drugo čitanje trebalo biti poprilično jasno definirano. Ono što još također, je vrlo zanimljivo u ovom prijedlogu zakona, da, za razliku od lobista kojima zakon propisuje brojne obveze, političari, državni, lokalni službenici, župani, gradonačelnici, načelnici općina imaju tek po neku obavezu. Ta poneka obaveza vam se odnosi izričito na da lobirana osoba, mi, možemo stupiti u kontakt s lobistom samo nakon što prethodno provjerimo da li je ta osoba upisana u registar lobista. Obvezni smo, ako smo mi ti koji smo lobirani odbiti komuniciranje s lobistom, ako procijenimo da se lobiranje odnosi na interes koji je suprotan ustavnim načelima ili javnom interesu, odnosno ako je postupanje protupravno. E sad, to je isto jedno vrlo, rekla bih, zanimljivo područje sive zone kako ću ja procijeniti, kažem, netko mi dođe za Zakon o turizmu, možda ima nekakve interese, ne znam, pomorskog dobra, proširenja svojih kapaciteta gdje ja u konkretnom slučaju ne mogu procijeniti da li je to protupravno djelovanje, da li se skrivaju nekakvi privatni partikularni interesi ili jednostavno ću pristupiti, da tako kažem, sastanku, razgovoru s tom, s tim lobistom. Također, u slučaju kršenja zakona, lobirana osoba dužna je prijaviti lobistu Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa, dakle to su dvije obaveze koje ima lobirana osoba temeljem ovog Prijedloga zakona, da provjeri da li je lobist u registru i ako ocijeni da je protupravno postupao, da ga prijavi Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa, ako smatra da je kršio zakon. S druge strane, političari i druge osobe na položajima u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti i dalje neće trebati podnositi nikom izvještaj s kojim su se lobistima susreli, što su lobirali i s kojim rezultatom kao takvim. Ministarstvo je tu odbilo u javnom savjetovanju taj prijedlog navodeći da je dovoljan kodeks ponašanja državnih dužnosnika u tijelima izvršne vlasti koji određuje da je dužnosnik dužan prilikom kontakata s trećim osobama paziti da sebe ili druge ne dovede u sukob interesa. Složit ćete se, to je vrlo isto, diskutabilno područje, kako će to državni dužnosnik paziti da sebe ili druge ne dovede u područje sukoba interesa, jer složit ćemo se, vrlo je tanka granica između trgovanja utjecajem i samog lobiranja ili zagovaranja. Isto tako, ono što treba reći da će se, bilo je tu pitanje kroz replike, kako će se informirati javnost, kako će se informirati dužnosnici, tu je ministarstvo propisalo da će se provoditi edukacije kao takve, 4 edukacije u 2024. g. o lobiranju za nositelje izvršne i zakonodavne vlasti u županijama, gradovima i općinama, međutim, ono što smatramo da se tu također, treba uzeti u obzir, edukacija državnih dužnosnika kao takvih se ne spominje. Budimo iskreni, nisu samo političari i visoke osobe, i dakle osobe na visokim položajima u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti, ovoga, osobe koje će se lobirati. Lobirat će se i one državne dužnosnike koji će biti u radnim skupinama koji pišu zakone. Jer, budimo iskreni, to je ono što je najbitnije, dakle i raznim interesnim skupinama, udrugama poslodavaca, koja su također u registru transparentnosti navedene u EU koji danas broji preko 12 tisuća subjekata. Ovdje ovim zakonskim prijedlogom to nije slučaj. Dakle, tu se neće trebat upisivat udruge poslodavaca, sindikati i razna udruženja dok u Registru transparentnosti EU svi oni moraju biti upisani i jasno mora biti rečeno što su za koga i na koji način lobirali kao takvi. Zaključno mi u SDP-u smatramo da je ovaj do… da je ovo dobar pomak nakon gotovo tri desetljeća što Hrvatska čeka Zakon o lobiranju i što se čeka da se razgraniči korupcija od lobiranje od trgovanja utjecajem. Međutim, budimo iskreni nama osim ako ne dođe do neke veće moralne osvješćenosti, do edukacije ljudi neće nam pomoći nikakvi zakonski propisi iako je dobro da postoji takva zakonska regulativa jer ljudi moji evo, Zakon o javnoj nabavi, kolega Dretar ga je prije mislim spominjao, pa mi imamo najstroži Zakon o javnoj nabavi trenutačno u EU, to znaju svi koji provode primjerice projekte iz EU fondova prekogranične kad vam pravilo kaže Europske komisije provodite je li ili naša pravila, a ako je strožiji zakon kod vas u državi provodite onda vaše. Najstroži Zakon o javnoj nabavi, a imamo svaki dan primjere afera Softver, vjetroelektrane da ne nabrajam dalje gdje se uz najstroži Zakon o javnoj nabavi i dalje svaki dan krade. I nikakva zakonska regulativa po tom pitanju jednostavno dok se ne osvijestimo svi kao društvo neće pomoć. Zahvaljujem. Prije nego što riječ uzme poštovana kolegica Nađ, pozdravljam učenice i učenike i nastavnike Policijske škole Josip Jović iz Zagreba. Dobrodošli u Hrvatski sabor. A sada će u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrati govoriti poštovana kolegica Nađ. Izvolite. **Nađ, Vesna (Socijaldemokrati)** Zahvaljujem predsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovana državna tajnice sa suradnikom, kolegice i kolege, konačno danas imamo u Hrvatskom saboru raspravu u prvom čitanju o Prijedlogu Zakona o lobiranju pa se nadamo da se neće u nedogled odugovlačiti sa drugim čitanjem i kao što je ministar rekao i uvažiti primjedbe sa rasprave u ovom Hrvatskom saboru. Termin lobiranje kod nas se izjednačava s korupcijom i većina smatra da je u pitanju ništa drugo do podmićivanja donosioca odluka ili onih koji mogu utjecati na donosioce odluka i to uz janjetinu i piće u nekom skrivenom kutku restorana. Sjetimo se samo lobiranja Josipe Rimac i Gabrijele Žalac za kredit kod HABOR-a investitoru za vjetropark Krš Pađene. Sjetimo se afere Konzultantica u vezi saradnje supruge Tomislava Karamarka s lobist… sa lobistom mađarskog MOL-a što je stajalo političke karijere Tomislava Karamarka nakon čega je i pala vlada Tihomira Oreškovića. Prijedlogom Zakona o lobiranju definira se lobiranje kako je već uvodno rečeno. Nesporno je da putem lobiranja pojedinci i interne… interesne skupine nastoje utjecati na formiranje javnih politika. U demokratskim društvima preduvjet za raspoznavanje lobiranja od korupcije je transparentnost čitavog procesa i snažni utjecaj regulacije lobiranja kojim se moraju definirati standardi ponašanja između lobista i dužnosnika u obavljanju javne dužnosti. Lobiranje je legalan i legitiman, legitimna profesija u svim razvijenim demokratskim društvima gdje je ključna transparentnost, ali kod nas je to dosada bila siva zona. U RH dosada nismo imali propis koji bi regulirao lobiranje. U Zakonu o sprječavanju sukoba interesa navodi se kako je svrha ovog zakona sprječavanje sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, sprječavanje privatnih utjecaja na donošenje odluka u obnašanju javnih dužnosti, jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju javnih dužnosti te jačanje povjerenja građana u tijela javne vlasti. U Strategiji suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. – 2020. godine kao jedna od mjera za jačanje integriteta odgovornosti i transparentnosti u tijelima javne vlasti navedeno je reguliranje lobiranja. U Akcijskom planu od 2019. – 2020. godine u Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje 2015. – 2020. navedeno je za četvrti kvartal 2020. izrada nacrta okvira kojim se uređuje lobiranje. Međutim, do danas se to nije desilo. I u Strategiji sprječavanja korupcije za razdoblje 2021. – 2030. mjera 439 vezana za područje lobiranja navodi se da je potrebno razviti regulatorni okvir te da bi regulacija lobiranja u RH omogućila uspostavu uspostavu lobističkog djelovanja kao transparentne, legalne i legitimne profesije prema najvišim etičkim standardima. Međutim, tek danas mi imamo na saborskoj raspravi Prijedlog Zakona o lobiranju u prvom čitanju. Nacionalni plan oporavka i otpornosti financirat će se sa 6,3 milijardi eura iz EU sredstava dakako da je bitno u čijim će džepovima završiti ta sredstava. Hrvatskim građanima je najbitnije da sredstva iz EU fondova i državnog kao i lokalnih proračuna transparentno završe za realizaciju projekata za opće dobro, a ne u privatnim džepovima za privatni interes nakon dogovora na tajnim sastancima uz iće i piće. Zar stvarno netko misli da domaćim i stranim privatnim kompanijama nije važno na čijim će se računima završiti taj novac. Njihovi lobisti ne čekaju Zakon o lobiranju da bi lobirali za privatni kapital. Ulaganje u lobiranje je privatnom kapitalu jedno od najisplativnijih ulaganja. Kad je Michelle Obama zagovarala zdravu hranu u školama da bi se spriječila pretilost američke djece proizvođači brze hrane povećali su ulaganja u lobiste za 50%. Što je to veća politička moć, što je manji integritet dužnosnika i manja transparentnost i otvorenost kod donošenja javnih politika lobistima je lakši posao. U Izvješću o vladavini prava Europske komisije za 2022. Hrvatskoj je preporučeno da uvede sveobuhvatno zakonodavstvo u području lobiranja među ostalim prema osobama na najvišim izvršnim položajima te uspostavi javni registar lobista. GRECO također preporučuje uvođenje pravila o načinu kontaktiranja osoba kojima su povjerene najviše dužnosti izvršne vlasti s lobistima i trećim stranama koji žele utjecati na zakonodavne i druge vladine aktivnosti aktivnosti i da se objavljuje dovoljno informacija o svrsi onih kontakata kao što su identitet osoba s kojima je ili u čije je ime održan sastanak i specifične teme razgovora. Budući da je jedna od važnijih ciljeva RH u pridruživanju OECD-u bitno je istaknuto izvješće o investicijskim politikama OECD-a za RH za 2019.g., između ostalog gdje se preporučuje daljnji nastavak rada na usavršavanju okvira javnog integriteta uz uređenje aktivnosti lobiranja. Dakle, danas Europska komisija, GRECO i OECD ne pritišću da se uvede aktivnost lobiranja na transparentan, otvoren i etičan način. Možda bi ovaj prijedlog zakona još uvijek bio u nekoj ladici Ministarstva pravosuđa i uprave unatoč svim dosadašnjim strategijama i akcijskim planovima o sprječavanju korupcije. Dobro je da se kadrovski ekipira i osnažuje Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa kao neovisna institucija i nadamo se da će im se transparentno dodijeliti dostatna proračunska sredstva za administrativno tehničku uspostavu i vođenju registra. Dakako da ćemo u smislu dopune nadležnosti povjerenstva morati dopuniti i Zakon o sprječavanju sukoba interesa. Iz prijedloga zakona međutim nije jasno koji sve podaci i kome će ti podaci iz registra biti dostupni javnosti. Predlažemo da se Konačnim prijedlogom Zakona o lobistima propiše da će se u registar obvezno upisivati izvještaji koje podnose lobisti, a podaci o izvještajima i izrečenim sankcijama trebali bi biti dostupni javnosti jer je to ovim prijedlogom zakona propisano da će Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa pravilnikom pravilnikom propisati između ostalog sadržaj Registra lobista i način vođenja registra. Zakonom se definira pojam lobirane osobe. Lobirana osoba smatra se svaka osoba koja je kao dužnosnik, posebni savjetnik ili kao obični službenik izabrana, imenovana, zaposlena ili je na drugi način angažirana u tijelima zakonodavne i izvršne vlasti, vlasti, državne uprave ili tijelima lokalne i regionalne samouprave, a koja sudjeluje ili je nadležna za javno odlučivanje i koja je naravno pristala komunicirati sa lobistom. Također smatramo da godišnje izvješćivanje povjerenstva od strane lobista je predugačko razdoblje, te da bi se trebalo skratiti na polugodišnje izvještavanje povjerenstva. Ako znamo da se Nacrti prijedloga zakona kuhaju u resornim ministarstvima, da ministar imenuje radne skupine za izradu Nacrta prijedloga zakona, jasno je da će se lobisti fokusirati na izvršnu vlast, na ministre i njegove posebne savjetnike, na rukovodeće državne službenike koji se u pravilu imenuju u radne skupine za izradu zakona. Za razliku od lobista kojima zakon propisuje brojne obveze, za lobirane osobe propisuje se tek poneka obveza. Lobirana osoba može stupiti u kontakt s lobistom samo nakon prethodne provjere upisa u Registar lobista. Obvezan je odbiti komunikaciju s lobistom ako procijeni da se lobiranje odnosi na interes koji je suprotan ustavnim načelima, javnom interesu odnosno ako je postupanje protupravno. U slučaju kršenja zakona lobirana osoba dužna je prijaviti lobistu po…, lobista Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa. Dužnosnici u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti nisu obvezni podnositi nikakvo izvješće javnosti, niti povjerenstvu s kim su se susretali, o čemu su razgovarali i jesu li i u kojoj mjeri lobisti uspjeli utjecati na neku javnu politiku. Mi čak nećemo dobiti niti bilješke ili zapisnike s tih sastanaka osim važnih sastanaka, samo ne znamo hoće li to netko procijeniti važnost tih sastanaka u općem interesu ili u interesu vladajućeg HDZ-a i njihovih dužnosnika. Smatramo da bilješke i zapisnici sa sastanaka s lobistima moraju biti dostupni javnosti. o toj temi se očitovao da je kodeksom ponašanja državnih dužnosnika u tijelima izvršne vlasti određeno kako je dužnosnik dužan prilikom kontakata sa trećim osobama paziti da se ne dovede ili da ga se ne dovede u situaciju sukoba interesa, te treba paziti da ne dovede druge u situaciju sukoba interesa, a o važnim sastancima i trećim osobama javnosti se obavještava na mrežnim stranicama tijela u kojem dužnosnik obnaša dužnost odnosno putem društvenih mreža. Dobro je da prijedlog Zakona o lobiranju nakon 20-tak godina dođe na raspravu u HS. Taj zakon bi trebao ojačati transparentnost postupka odlučivanja i unaprijediti uvid javnosti u način kako se donose zakoni i drugi propisi, te strateški dokumenti i tko sve i u čijem interesu utječe na njih. Zato je bitno da javnost bude uključena u svim fazama donošenja zakona i drugih propisa od pripremne faze kada se formiraju radne skupine za izradu Nacrta prijedloga zakona. Smatramo da treba do drugog čitanja u prijedlog zakona uvesti obvezu resornih ministarstava da na svojim mrežnim stranicama objave odluke o sastavu radnih skupina za izradu Nacrta prijedloga zakona, drugih propisa i strateških dokumenata. Zapravo se Nacrt prijedloga zakona i drugih propisa skuha već u okviru rasprave na radnoj skupini, a kroz konzultacije s drugim ministarstvima ili koordinacijama Vlade se vrlo malo mijenja, vrlo malo se izmijeni i nakon i Nacrt prijedlog zakona kroz e-savjetovanje. Mi moramo znati u čijem interesu se uopće pristupilo izradi zakona i tko u početnoj fazi izrade zakona zastupa čiji interes. Ako mi ne budemo znali sastav radnih skupina onda si transparentnost ovog prijedloga Zakona o lobiranju možemo okačiti mačku o rep. Dakle bitno nam je da proces izrade zakonskog prijedloga u fazi dok je u resornom ministarstvu, a nakon toga i u Vladi bude transparentan. U procesu donošenja javnih politika kroz zakonske i druge propise i strateške dokumente hrvatski građani trebaju znati tko koga vuče za rukav i za čiji interes jer u konačnici radi se o proračunskim sredstvima, a ne o privatnoj djedovini. Pojedinci i organizacije legitimno i razumno žele utjecati na odluke koje na njih mogu bitno utjecati. Država od lobista zauzvrat dobiva pristup njihovim znanjima, iskustvima i pogled prema mogućim rješavanju određenih problema. Premda je dakako za kontinentalnu Europu svojstveno da važnu ulogu imaju upravo izravno pregovaranje, poznato kao sustav socijalnog partnerstva, to dakako ne znači da ne postoji lobiranje. Korupciju i lobiranje i u demokratskim društvima moguće je razmjerno dobro razlučiti, a preduvjet svega toga je transparentnost čitavog procesa i snažan sustav regulacije lobiranja, bez toga se ulazi u sivu zonu mutne bare u kojoj niti znamo tko lobira, niti znamo zašto lobira i u čijem interesu. Upravo takva je situacija šta se tiče lobiranja u RH. Hrvatsko Hrvatsko društvo lobista broji samo 64 člana iz privatnih i javnih tvrtki. Oni godinama javno zagovaraju zakonsku regulaciju lobiranja. Hrvatsku već godinama tresu razne afere od toga kako se i u čijem interesu donose pojedini zakoni, tko sve sjedi u radnim skupinama i šapuće zakonska rješenja iz sjene pa do toga kako i s kim vlasti sklapaju poslove, mijenjaju urbanističke planove ili po kojem kriteriju javni novac ulažu u privatne firme. Mnogo toga o postupku donošenja odluka je skriveno od javnosti, a ispliva tek nakon medijskih natpisa. Dijela tih afera ne bi bilo da je postojalo zakonsko reguliranje lobiranja, propis koji jasno određuje tko, pod kakvim uvjetima i na koji način može pristupiti onima koji donose odluke i kod njih zagovarati interes onih koje zastupaju. Jedina razmjena lobista s lobiranim osobama, predstavnicima tijela javne vlasti, smiju biti samo argumenti nikako novac, skupi darovi kao što su satovi, nakit, skupa putovanja ili boravak na skupim jahtama i u ekskluzivnim hotelima. Veća transparentnost, otvorenost, odgovornost i pravednost u procesu donošenja javnih politika može se postići i kroz primjenu ovoga zakona, ako se doradi kako smo predložili do drugog čitanja. Hvala lijepa. Idemo sada na raspravu Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka. Najavljena su dva zastupnika kolega Hrebak i kolega Klasić. Kolega Klasić izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, uvažena državna tajnice sa suradnikom. Rekao bih napokon nakon čitavog niza godina o kojim smo slušali o tome kako je Hrvatskoj potrebno zakonski urediti legitimno područje zagovaranja interesa. Proteklih godina bili smo svjedoci raznih afera od toga kako se i u čijem interesu donosi pojedina zakonska rješenja ili do toga s kim se sklapaju poslovi ili po kojem kriteriju se ulaže javni novac. Mnogo toga u postupku donošenja odluka je skriveno od javnosti i iz tog razloga ključne su preporuke koje na temelju toga dolaze od GRECO-a koji to vidi kao važnu antikorupcijsku mjeru ali i OECD-a organizacije najrazvijenijih država svijeta koje se je nastojimo pridružiti. Mi smo svjesni da konačna odluka da ide se u donošenje zakona, povezana je sa odlukom Vlade da Hrvatska započne sa pristupanjem OECD-u i u skladu sa njihovim preporukama i u tome vidimo benefite članstva kojem stremimo, a to je da ćemo dobiti bolje propise, one koji se baziraju na dubinskim analizama, na akumuliranju znanja koje u OECD-u postoji i da su usklađeni sa međunarodnim standardima. Već duže od desetljeća slušamo preporuke od GRECO-a Transparency Internationala pa do profesionalnih lobista da je važno lobiranje zakonski urediti i da sada ni jedna, i da do sada ni jedna dosadašnja Vlada taj proces nije dovela do ove faze da imamo zreli prijedlog zakona u prvom čitanju i to isto trebamo reći. Mislim da nitko tko savjesno, zakonito i transparentno obavlja svoj posao u tijelima javne vlasti ili je izabran od građana na dužnosti u Hrvatskom saboru, ne može dovoditi u pitanje potrebu da zakonski uredimo područje lobiranja. Svi se svakodnevno susrećemo sa različitim pokušajima utjecaja na sve nas, a od kojih dosta toga neće moći se podvesti pod zakonito lobiranje kako ga ovaj prijedlog zakona definira. Ali nama on sada daje uporište da jasno možemo reći, oprostite pokušavate lobirati ali to je protupravno. Niste registrirani kao lobist, prikrivate svrhu i pravi cilj onoga što želite postići, a ne smijete. S takvim stavom mi ćemo se kao lobirane osobe kako nas zakon prepoznaje pridonijeti transparentnosti javnog odlučivanja gdje ćemo zatvarati vrata pokušajima protupravnog utjecanja. Na taj ćemo način možemo nadam se postupno dovesti do promjene prakse utjecaja na javno odlučivanje, a to sigurno znači više transparentnosti u pogledu tko, tko ga lobira, šta lobira i za čiji račun. Konačno dobit ćemo registar lobista, a naše shvaćanje važnosti ovog zakona kao lobiranih osoba utjecat će na to koliko će se upisanih subjekata biti u tom registru i kojoj će se aktivnosti oni prijaviti. Ako se bude odmahivalo rukom i nastavilo s praksom prihvaćanja neformalnih i neregistriranih kontakata s predstavnicima interesnih skupina, imat ćemo zakone pro forma da kažemo da smo ispunili neke međunarodne obveze i mjerilo. U tom pogledu naša je odgovornost u postizanju ciljeva propisanih zakona jako velika. Iako se na prvi pogled čini da je većina obaveza prebačena na osobe koje lobiraju. S druge strane budimo svjesni da postoji opasnost da postignemo kontra efekt, a to je smanjenje komunikacije onih koji odlučuju i onih o čijim se interesima odlučuje. Drugim riječima da pojačamo šutnju administracije i dodatno se izoliramo od realnog sektora i realnog života kad izrađujemo, donosimo propise. Jedini način da to izbjegnemo je da donošenje zakona prati jaka edukacijska kampanja i prema lobiranim osobama i prema javnosti. Moramo osvijestiti da lobiranje je legitimna praksa u demokratskim društvima i da može unaprijedit kreiranje javnih politika i javno odlučivanje. Legitimno je i razumno da pojedinci organizacije žele utjecat na odluke koje mogu bitno utjecat na njih i na njihovo poslovanje. Namjerno kažem poslovanje jer će poslovni interesi biti najviše zahvaćeni. Uvidom u statistiku registra lobista na europskoj razini vidljivo je da je 2/3 upisanih čine subjekti koji se zalažu za vlastite ili zajedničke interese od svojih članova, a među njima je najviše poduzeća i poslovnih udruženja. 30% čine subjekti koji ne zastupaju komercijalne interese, dakle različite nevladine udruge. Dobro je da ovaj prijedlog zakona u pogledu definicije lobista nije ograničen samo na lobiste koji pridonose ostvarenju interesa svojih klijenata što je rješenje koje imaju neke države poput Velike Britanije, a što je bilo u verziji koja je upućena na javno savjetovanje. Iako lobiranje najčešće poistovjećujemo sa profesionalnim lobistima odnosno konzultantima, njih je zapravo najmanje i čine manje od 5% upisanih u europski registar lobista. Informacije, podaci i analize koje lobisti mogu pružiti mogu biti vrijedan izvor za sagledavanje rješenja iz drugog kuta. Za razumjeti kako bi posljedice ono moglo imati u praksi, a ta nam dimenzija kod donošenja propisa često nedostaje. Poanta zakona ne smije biti da se zavaravamo, nego da se otvaramo ali na pravi način i da će siguran sam doprinijeti kako skidanje stigme s lobiranja kao profesije tako i jačanju integriteta onih koji su uključeni u javno odlučivanje. Želim se vratit na važnost edukacije da bi zakon dao rezultate. Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa ovim postaje provedbeno tijelo i dobiva nove ovlasti. Moje pitanje predlagatelju je vezano uz ovlasti utvrđivanja sukoba interesa, ali ne ovaj puta ne kod lobiranih osoba nego kod lobista. Naime, lobisti itekako mogu biti u interesu ako lobiraju tijelo javne vlasti s kojima su istodobno u ugovornom odnosu pružanju različitih usluga, npr. neka PR agencija može imati ugovor s ministarstvom ili konzultant savjetovati ministra, a onda ih lobirati u interesu za račun svog klijenta. Prijedlog zakona tu samo u čl. 6. st. 3. kaže da lobist ne smije lobirat za dva ili više korisnika lobiranja sa suprotnim interesima, ali ovdje se ne radi o lobiranju za dva korisnika lobiranja nego o situaciji potencijalnog ili stvarnog sukoba interesa koji bi trebalo ili unaprijed razriješiti ili sankcionirati. Mislim da u tom dijelu predlagatelj treba razmotriti ove komentare da ima prostor doraditi odredbe kako u definiranju sukoba interesa, a onda i u utvrđivanju i sankcioniranju. To bi bio još jedan važan iskorak ovog prijedloga zakona s obzirom na sve navedeno HSLS svakako pozdravlja donošenje ovog Prijedloga zakona o lobiranju, a primjedbe na zakon dostavit ćemo i u pismenom obliku. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Sada će u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta govoriti poštovani kolega Dretar. Izvolite. Hvala od srca. Poštovani g. predsjedniče, g. ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Jedan onako meni barem zanimljiv dokument došao nam je sa sjednice Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije tzv. Antikorupcijskog vijeća i oni su naime zasjeli pa raspravljali o Prijedlogu zakona o lobiranju ovdje u prvom čitanju trenutno pred nama. Pa evo nekoliko rečenica iz tog izvješća, predstavnica predlagateljice bila je tamo gospođa, je uvodno kako se to i navodi objasnila razloge i rekla je da je izrada ovog prijedloga zakona o kojem danas raspravljamo uvjetovana ispunjenjem ciljeva Strategije sprječavanja korupcije za razdoblje do 2030.g. donešene ovdje u HS-u, pri pri tom se Vlada vodila i preporukama Europske komisije i međunarodnih organizacija, prvenstveno GRECO-a. glavni je cilj zakonom urediti lobiranje kao aktivnost koja je u praksi sveprisutna te ga učiniti transparentnim. Ovim se prijedlogom zakona uređuju prava i obveze sudionika lobiranja, ustrojavanje i funkcija registra lobista kojeg će voditi Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa te nadzor nad provedbom zakona i eventualno, razumije se, odlučivanje o sankcijama prekršitelja zakonskih odredaba. Vidjeli smo da će provedba ovog zakona iziskivati određena financijska sredstva, trebat će izraditi aplikaciju registra lobista, tu su i troškovi povezani sa zapošljavanjem dodatnih petero službenika za provedbu poslova koji će ovim prijedlogom zakona doći u nadležnost istog tog povjerenstva. No, to je sve bilo vrlo jednostavno, onda se o tome povela rasprava, članovi Nacionalnog vijeća iznijeli su neka oprečna mišljenja. Čuli smo priču da je ovo formalistički pristup uređenju lobiranja koji će u praksi rezultirati ne životnim situacijama, dakle da ustvari ovo prvo čitanje i ovakav prijedlog zakona ne opisuje na dovoljno kvalitetan način moguće … samog ovog zakona odnosno da nije sagledao sve moguće i potencijalne situacija koje mogu doći eventualno pod obuhvat ovog zakona kada bude donesen. S druge strane čuli smo i argumente koji stoje, da je ovaj zakon potrebno donijeti radi micanja stigme sa djelatnosti lobiranja što je u svakom slučaju apsolutno i istina. Uglavnom suglasan sam i sa onim o čemu se raspravljalo tj. zaključilo, da se do drugog čitanja razmotri mogućnost da težište zakona ne bude na evidentiranju lobista nego da evidenciji lobiranih trenutaka, da ih po domaći nazovemo sastanaka bez obzira na to tko koga i zašto u konkretnom slučaju lobira. U raspravi je i predloženo preispitat odredbu čl. 25. imajući u vidu da je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa tijelo koje prvenstveno postupa prema dužnosnicima, a prema spornoj odredbi povjerenstvo bi trebalo postupati i prema svakoj drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi za koju utvrdi da je lobirala bez da je prethodno upisana u registar lobista. dosta nezgodna situacija za zakon koji bi trebao biti pravna norma, jasno čitljiva, razumljiva svima te onda naravno i vrlo lagano jest moguće po toj osnovi razumljivosti i preciznosti i kasnije sankcionirati one koji bi te odredbe prekršili. U ovom slučaju to nije tako. Istaknuto je i kako u prijedlogu zakona postoje odredbe u kojima se opisuju nedopuštena postupanja sudionika lobiranja za koje pak nije propisana nikakva zakonska sankcija što bi iznosa moglo izazvati praktične dvojbe o ovlastima Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Tu je ukazano i na učestalu praksu u kojoj subjekti javnoga prava, dakle trgovačka društva u vlasništvu RH, javne ustanove, agencije i pravne osobe s javnim ovlastima, jedinice lokalne, područne i regionalne samouprave te njihova tijela često lobiraju da im se zakonima i drugim propisima dodjele ovlasti i da takve situacije, što i jest istina nisu kvalitetno, a niti jasno uređene u ovom prijedlogu zakona. U svakom slučaju treba jasno urediti i lobiranje interesnih skupina čiji se interesi zagovaraju putem organizacija koje su utemeljene na zakonu, poput raznih komora i sličnih organizacija i udruženja. Podsjetit ću sve vas kada smo prije nekog vremena ovdje razgovarali o Zakonu o autorskom pravu i sličnim pravima svi smo upravo doživjeli intenzivno lobiranje od strane dvije interesima sukobljene upravo tako potpuno zakonom jasne i legitimne strukovne udruge. I znate i sami koliko je bilo u stvari teško u tome trenutku donijeti odluku, jer u pravu su bili i jedni i drugi. No, ono što je zanimljivo i stoji u kraju ovoga izvješća, dakle Nacionalno vijeće ili kako ga kolokvijalno nazivamo Antikorupcijsko vijeće je nakon provedene rasprave glasovalo o prijedlogu zaključka o prihvaćanju ovakvog zakonskog prijedloga, ali predloženi zakon odnosno odluka povjerenstva, Nacionalnog vijeća nije donesen. Za njega su naime glasovala tri člana, četiri su člana bila suzdržana. Dakle, radno tijelo Hrvatskog sabora, Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije borbe protiv korupcije ili skraćeno Antikorupcijsko vijeće koji nam je predstavljane kao zakon koji će između ostalog i sudjelovati i pravno omogućiti djelovanje protiv onih koji provode korupcijske djelatnosti odbio ovakav prijedlog zakona. Zato je još čudnije da sa nama danas ovdje nije i da nije odgovorio na poziv poštovanog gospodina predsjednika Hrvatskoga sabora i predsjednik Nacionalnog vijeća gospodin kolega Grmoja nije opravdao se, ne znamo zašto. Možda je spriječen, neću ga ja ni opravdavati ni napadati, ali smatram da je trebao biti ovdje da nam objasni kako to Nacionalno vijeće antikorupcijsko odbija zakon koji je unutar sustava borbe protiv korupcije. Dakle, to na Nacionalnom antikorupcijskom vijeću nije prošlo. Što o tome misli Domovinski pokret? Težište zakona jest urediti prostor javnog odlučivanja što podrazumijeva donošenje zakona, te drugih strateških i planskih dokumenata na koje se može utjecati lobiranjem. Dakle, lobiranje jest svaka aktivnost kojom se na nekoga u vladajućoj strukturi utječe kako bi podržao zakonsko rješenje koje pogoduje izvjesnim interesnim skupinama ili pojedincima. To bi onako bila najjednostavnija definicija. No, budući da je osim lobista u zakonu definirana i lobirana osoba koja je dužnosnik ili službenik u tijelima državne uprave ovdje moramo uložiti prvu kritiku ovakvog zakonskog prijedloga. Niz članaka odnosi se isključivo na prava i obveze lobista, no u zakonskom prijedlogu ne vidimo propisivanje obveza lobiranih osoba. Poštovani gospodin ministar rekao je da će se između ostaloga i to urediti podzakonskim aktom, odnosno pravilnikom kojeg će se kasnije donijeti u ministarstvu zbog čega oštro prosvjedujemo kao oporba ne samo u ovom slučaju nego i svim drugim slučajevima donošenja zakona u kojima se u stvari neke pa možda i ne najbitnije, ali izuzetno bitne stvari donose izvan dosega rasprave ovdje u saborskim klupama i naravno pred očima javnosti. javnosti. Ovdje se kao lobirane osobe navode državni odvjetnici, pročelnici ureda, voditeljice, voditelji, voditelji koji imaju političku moć utjecati i kreirati zakonodavne okvire, saborske zastupnike premda je svima nama ovdje jasno da je Andrej Plenković sa svojom većinom ruku u Hrvatskom saboru oporbu javno prozvao kao nekompetentnu, nesposobnu i ne vrijednu njegove pažnje što je jedna od politički najtežih izjava u dugoj, dugoj povijesti hrvatske demokracije ne samo od osnivanja i stvaranja Hrvatske države, nego i puno stoljeća unazad. Dakle, praktički nam je poručio, tj. svima vama koji se namjeravate baviti lobiranjem nema potrebe da lobirate oporbene zastupnike. Lobirajte zastupnice i zastupnike stranke na vlasti jer oni tako i tako bez i jednog problema donose sve zakone u ovoj Hrvatskoj. Da, to je jasna poruka našeg predsjednika Vlade. Pogledat ćemo malo i par tehničkih stvari. Dakle, kao što sam i spomenuo članak 19. regulira dužnost podnošenja izvještaja i informiranja i odnosi se na dužnost lobista. Dalje, članak 20. uređuje izvještaj lobista i sadržaj izvještaja gdje su sve navedene obveze pripisane opet lobistu samo se u članku 21. u stavku 1. navodi kako u izvještaju treba navesti naznaku lobirane osobe. Dakle u praksi lobirana je osoba zastupnica, zastupnik u Saboru ili netko drugi ali bez imena i prezimena. To se poštovane kolegice i kolege, hrvatska javnosti ne zove transparentnost. Izvještaj lobista se mora bolje urediti jer sa što više informacija raspolažemo manja će biti mogućnost koruptivnih radnji. Izvještaj bi mogao pa i morao imati i konkretan predmet lobiranja, zapisnike svih sastanaka, financijsku konstrukciju kako bi naravno opet javnost mogla imati uvid tko je koga lobirao, pod kojim uvjetima, u vezi sa kojim pitanjem. Nije li to pravo pravo javnosti da zna? To je temeljno pravo javnosti i ono mora biti u ovom prijedlogu zakona. Ugovor o lobiranju potpisan od strane naručitelja lobiranja i lobiste ovaj zakonski prijedlog ne spominje vjerojatno zato što ova vrsta ugovora podliježe pravilima Zakona o obveznim odnosima. Članak 13. regulira registar lobista koji je javno dostupan. U stavku 3. ima kontradikciju, jer stoji kako su samo neki podaci iz registra javno dostupni, pa moramo postaviti pitanje što je sa ostalim pojedinostima. Zašto nisu javno dostupni i izvještaji lobista, eventualno izrečene sankcije istima itd. itd. U članku 18. na javno objavljene podatke iz registra pazite primjenjuju se propisi o zaštiti osobnih podataka, pa je dakle taj stavak 1. već u svojoj biti proturječan. Ponovit ću još jednom mehanizam javnog nadzora u članku 19. mora imati dodatak i navesti precizno definirati lobirane osobe, ovim i ovakvim zakonskim prijedlogom štiti? Očigledno nekoga tko će biti ili već je žestoko lobiran, ali neće ga se morati spomenuti u izvještajima. Članak 23. uređuje materiju tzv. razdoblja hlađenja odnosno ograničenja lobiranja. Vidimo da je to od 18 mjeseci nakon prestanka dužnosti lobirane osobe. U nekim državama, kao što imali priliku vidjeti u jednom prilogu, komparativnom, da pogledamo kako izgleda u drugim državama, isključuje se da bivši dužnosnici uopće ikada mogu lobirati u tijelima gdje su obavljali svoju dužnost i svakako bi ovaj period hlađenja trebalo povisiti, naš je prijedlog sa 3 na minimalno minimalno 3 do 5 godina. Odredbe o penalizaciji gdje raspon novčanih kazni od 500 do 20 tisuća eura smatramo premalima. Znamo da su ugovorene naknade izuzetno visoke. Iznosi kazni iz ovakvog zakonskog rješenja u najmanju su ruku bezazleni, da ne kažem smiješni i svakako neće odvratiti potencijalne prekršitelje koji će se uvijek odlučiti za vrlo visoku nagradu lobiranja. Dakle, Klub zastupnika Domovinskog pokreta smatra da ovakav zakonski prijedlog materiju lobiranja ne uređuje dovoljno koncizno, ne daje odgovor na pitanje mogu li, recimo, tijela lokalne samouprave angažirati lobiste kako bi interes lokalne zajednice dobio blagonaklonost tijela državne vlasti ili bi se pak na takve aktivnosti odnosila zabrana lobiranja. Uglavnom, zakon ne čini transparentnim lobističke aktivnosti, neće promijeniti percepciju javnosti o postupku lobiranja te će se ista i dalje s razlogom vezati za korupciju najviših struktura moći u društvu. I što reći završno u ovu jednu minutu? Eto, recimo, da vas upitam, Šveđani su bili ovdje, nudili su Gripene, na kraju smo se odlučili, tj. naš premijer, predsjednik Vlade, za Rafale. Je li to možda zato što Rafale zvuči puno opasnije nego Gripen? Nisam siguran i ne znam ali, je li tu bilo nekakvog lobiranja, budući da se radi o poslovima teškim milijarde i milijarde, možemo samo pretpostavljati. Ali evo tu je poštovani kolega Stier koji kao iskusni diplomat zna da današnji globalistički procesi u kojima države gube dio svoga suvereniteta upravo zato zato se ovakvim lobističkim postupcima promiču interesi ogromnih globalnih kompanija, ogromnih međunarodnih organizacija koje tjeraju nacionalne vlade na određene ustupke, povlačenja ili, naravno, primicanje određenih političkih, ekonomskih, gospodarskih ideja apsolutno postoje. Možemo se svi otvoreno zapitati da li ovoga trenutka u Bruxellesu netko lobira predsjednika Orbana. To je odluka teška gotovo 60 milijardi eura. Budite sigurni da ga netko lobira. I to jako. Možda i vas netko lobira, nikad se ne zna. Je, suseda, da. Idemo dalje, sada je na redu Kluba zastupnika HDZ-a i poštovani kolega Stier, izvolite. Hvala vam g. predsjedniče, poštovane kolegice i kolege, evo, kolega Dretar odlazi, ali ostavio mi je, ostavio mi je zadaću da komentiram geopolitičke okolnosti, ja ipak ću samo vrlo kratko reći da u trenutku kada imamo doista vrlo jake globalne aktere, onda Europa nema drugu alternativu nego da bude ujedinjena kako bi mogla ostati relevantna i da Hrvatska bude onda dio te Europe, upravo da bi mogla zaštititi interes naših građana. Kada idemo sada do ovog prijedloga, moram doista reći, kolegice i kolege, a je puno razloga zašto bi HS trebao donijeti ovakav Zakon o lobiranju. Doista, niz je preporuka Vijeća Europe, GRECO-a, naravno, ali i drugih tijela, kao što je i odbor ministara koji su dali preporuke svim državama članicama te organizacije, EU i različita stručna tijela, OECD, svi oni su nas potakli da reguliramo ovu aktivnost, a rekao bih i to da je donošenje ovog Zakona bilo predviđeno, odnosno jest predviđeno i u programu Vlade te u Strategiji suzbijanja korupcije. No, doista, ono što je bitno jest reći da je glavni cilj ovog prijedloga uspostaviti regulatorni mehanizam kako bi se transparentno prikazali i artikulirali partikularni interesi te osiguralo da iznad njih, iznad tih partikularnih interesa uvijek bude opći i zajednički interes hrvatskoga društva i hrvatske države. Stoga, rekao bih da u središtu ovog zakonskog prijedloga je sama bit politike. Naravno, ako politiku želimo razumjeti kao poziv i kao rad za opće dobro, ali ne samo kao jednu karijeru ili profesiju za osobni probitak, dakle ako želimo politiku prihvatiti kao jednostavno zauzimanje i služenje zajednici. Bez obzira na ideološke razlike koje imamo u našem i koje su predstavljene ovdje u našem višestranačkom Saboru, ja sam uvjeren da je upravo takvo shvaćanje politike većinsko među hrvatskim ljudima, a onda i među njihovim zastupnicima u ovom visokom domu. Dakako, svjestan sam također, da je javna percepcija politike vrlo često drugačija. O tome su i druge kolegice i kolege već nešto rekli, ah, ja bih samo mogao dodati da često se događa da slika koju odavde se šalje, daje i povoda za jednu raširenu negativnu percepciju politike. No, tim više pozdravljam ovaj prijedlog koji nam dolazi iz Vlade sa konkretnim mjerama, među ostalim sa osnaživanjem Povjerenstva za sukob interesa, sa uvođenjem reda oko ovog pitanja lobiranja i svime time se pridonosi jačanju pozicije hrvatskih građana, hrvatskog društva, ako hoćete hrvatske države, u odnosu na razne interesne skupine, pri tom želim biti posve jasan da u slobodnom društvu na slobodnom tržištu, posve je legitimno zauzet se za pojedine interese i tražiti da javne politike vode računa i o tim legitimnim partikularnim interesima. Ono što je bitno jest da to nikada ne bude na štetu zajednice, na štetu državnih interesa. Zato je potrebno donijeti ovaj zakon i drago mi je da je Vlada prihvatila preporuke Vijeća Europe dakle te najstarije europske organizacije koja brine o demokraciji i ljudskim pravima i o vladavini prava. Pri tom posebno želim istaknuti kako se u ovom prijedlogu zakona ne regulira samo rad specijaliziranih konzultantskih i lobističkih firmi već se puno šire definira pojam lobista. Naime u nekim europskim zemljama pokazalo se da uska definicija lobista je ostavljala prostor da bi bez upisa u registar dakle bez ikakve transparentnosti bivši dužnosnici, dakle bivši političari bi mogli lobirati i daleko od očiju javnosti utjecati na njihove bivše suradnike radeći sada u privatnom sektoru za neku banku ili poduzeće čija djelatnost nije bila u striktnom smislu pružanje usluga konzaltinga i lobiranja pa su stoga bili izvan dometa zakonske regulative. Ovaj prijedlog zakona koji nam dolazi iz hrvatske Vlade ne čini tu grešku. Već u 2. članku jasno definira da postoje 3 kategorije lobista. Oni koji su profesionalni lobisti i pružaju takve usluge domaćim ili stranim klijentima, oni koji su zaposlenici određene firme i onda za tog poslodavca lobiraju to na engleskome se naziva inhouse lobist i na kraju lobisti koji predstavljaju profesionalne sektorske interese tj. interese profesionalnih gospodarskih interesnih udruženja nevladine udruge ili organizacije civilnog društva. Isto tako zakonski prijedlog široko definira i lobirane osobe koje će imati obvezu provjeriti je li lobist registriran i koje će onda morat odbiti daljnju komunikaciju s lobistom, ako je predmet lobiranja suprotan ustavnim načelima ili javnom interesu. Samo razgraničenje razlučivanje što je u javnom interesu, što nije, da li je ta komunikacija doista ona koja podliježe ovim zakonskim odredbama, mislim da je izuzetno bitno da se detaljnije definira u podzakonskim aktima i naravno da se provodi jedna aktivna edukacija pogotovo za dužnosnike i službenike na svim razinama, ne samo na lokalnim nego i na nacionalnim. Prema ovom prijedlogu lobiranom osobom se smatra svaka osoba koja je kao dužnosnik, posebni savjetnik ili rukovodeći službenik, izabrana, imenovana, zaposlena ili na drugi način angažirana u tijelima zakonodavne ili izvršne vlasti, državne uprave ili tijelima lokalne i regionalne samouprave, a koja sudjeluje ili je nadležna za javno odlučivanje i koja je naravno pristala komunicirati sa lobistom. E sad, kao što sam rekao za uspješnu provedbu ovog zakona, bitno je također izbjeći stigmatizaciju lobista ili dužnosnika koji su otvoreni za komunikaciju s lobistima. Ako se lobiranje odvija prema načelima otvorenosti, transparentnosti, odgovornosti, savjesnosti i integriteta, takva komunikacija može biti čak i vrlo korisna za formuliranje javnih politika, koje će služit općem dobru, dobru zajednice pa time i dobrobiti pojedinih sektora, pojedinih industrija, poduzeća, pojedinih pravnih ili fizičkih osoba. Isto tako važno je ovdje naglasiti kako se u članku 4 nabrajaju oblici komunikacije koji se neće smatrati lobiranjem i stoga ne podliježu regulacijama ovoga Tu između ostalog spada diplomatska komunikacija, dakle komunikacija sa stranim veleposlanstvima sa tijelima EU, komunikacija o sigurnosnim pitanjima. Tu se spominju i aktivnosti dužnosnika i službenika koji oni provode pri pripremanju, razmatranju, donošenju i provedbi zakona i drugih propisa. Dakle u tom pogledu poštovane dame i gospodo, poštovani kolegice i kolege, smatram da bi bilo potrebno osigurati jednu dodatnu edukaciju dužnosnika i službenika oko same provedbe ovog zakona i onda podzakonskih akata, kako bi se svi bolje upoznali i mogli razlučiti u kojim situacijama određena komunikacija spada pod ovim regulacijama, a kada to nije slučaj. Ministarstvo pravosuđa i uprave tijekom ove godine koliko je meni poznato, ima predviđene takve aktivnosti edukacije ali vjerujem da će se nakon jedne prve evaluacije provedbe ovog zakona, moći procijeniti i eventualno odrediti neke dodatne napore u tom smislu. Ono što je sada u ovom trenutku važno jest donijet ovakav zakon, regulirati ovo područje lobiranja, izbjeći stigmatizaciju lobiranja ili lobista ali istovremeno osigurati transparentnost, a time povećati kvalitetu rada institucija u definiranju i provođenju javnih politika na dobrobit cijeloga društva. To i jest u krajnjoj liniji i smisao političkog poziva i zato očekujem da ovaj zakon dobije širu potporu u Hrvatskome saboru. Klub HDZ-a će ga svakako podržati. Hvala vam. Idemo dalje. 7. rasprava Klub zastupnica Centra, Glasa i Stranke s imenom i prezimenom. Poštovana kolegice Orešković izvolite. Zahvaljujem. Pa više od desetljeća bavim se antikorupcijskim politikama i njihovom provedbom i praksom. Iz tog profesionalnog iskustva, a tek onda kao političar ovom zakonu ne mogu, ne mogu dati podršku. Osvrnut ću se na izlaganje kolege iz Domovinskog pokreta Davora Dretara, osvrnut ću se na izlaganje Ive Stiera i nastojat ću biti što sažetija i što jednostavnija. Prije svega doista mi je drago što je kolega Dretar pročitao sažetak rasprave na antikorupcijskom vijeću koje se bavilo ovim prijedlogom zakona. Smatram da sam i svojim izlaganjem unutar tog tijela doprinijela tome da su na prijedlog zakona bila 4 suzdržana glasa što znači da ovaj zakon nema podršku Nacionalnog antikorupcijskog vijeća. Smatram da smo se razišli u konceptu. Najjednostavnije rečeno interes građana je da zna i da može kontrolirati i pratiti što njegova vlast radi, što rade oni koji su u prilici donositi odluke, što rade oni kod kojih po prirodi stvari postoji određeni korupcijski rizik. Država koja želi provoditi učinkovite antikorupcijske politike će predvidjeti mjere i aktivnosti kojima se nadzire onaj tko donosi odluke i koji na neki način prikuplja danas sutra možda potrebne dokaze za postupke koji će se protiv tih osoba možda trebati provoditi. Zakon o lobistima, odnosno Zakon o lobiranju krenuo je iz jedne druge perspektive. Koliko god to načelno bio zakon koji spada u širi kontekst antikorupcijskih aktivnosti činjenica je da njegovo donošenje i na tijek i sadržaj samog zakona utjecala lobistička odnosno sami lobisti koji imaju svoj opravdani i legitimni interes da se sa njihove djelatnosti skine stigma. U tome ih podržavam. Mi smo u ovom sazivu Hrvatskog sabora imali prilike vidjeti nekoliko dobrih dobrih slučajeva čistog lobiranja. Evo možemo smatrati da su udruge djece i osoba sa invaliditetom u određenom smislu bili lobisti, jer su svima nama dostavljali određene prijedloge, amandmane, razgovarali su sa nama, ukazivali su nam na njihove probleme i moguća rješenja. To je po definiciji jedan oblik lobiranja. Imali smo prilike vidjeti kako je izgledalo lobiranje i kod Zakona o autorskim pravima gdje su lobirale dvije suprotstavljene interesne skupine. Svaka je govorila iz svog kuta gledanja. Naravno da su te aktivnosti same po sebi pogotovo na način na koji su bile provedene bile više nego korektne. Svi saborski klubovi dobili su priliku raspolagati sa istovjetnim informacijama i još važnije dobili su priliku raspolagati sa istovjetnim Postoji li u takvim aktivnostima problem? Ne, ali postoji potencijalni rizik. Taj rizik je kod one druge strane koja donosi odluke. Naravno da to nisu saborski zastupnici, to su prije svega članovi Vlade, ali i drugih tijela. Dopustite mi da vam predočim dva, tri primjera sastanaka koji se možda ne bi smatrali lobiranjem u užem smislu definicije ovog zakona. Primjerice situacija u kojoj je Josipa Rimac kao državna tajnica sastala se sa tadašnjim predsjednikom Županijskog suda u Zagrebu sucem Ivanom Turudićem da bi razgovarala o pojedinim spisima. To je situacija u kojoj postoji visok korupcijski rizik i u kojoj je više nego izgledno da će osoba koja nešto zagovara, traži ili lobira, odnosno Josipa Rimac tražiti nešto od osobe koja može utjecati na njezin slučaj ili za slučaj za koji se raspitivala. To je bio Ivan Turudić. To su aktivnosti koje bi država koja želi boriti se protiv korupcije trebala nadzirati i imati rješenje kako postupiti ako se takva situacija dogodi. Ta ista Josipa Rimac je potom kao državna tajnica sastala se i sa glavnom državnom odvjetnicom Zlatom Hrvoj- Šipek. Na sastanak je povela fra Slavka Sliškovića kako bi raspravljala o problemu sa Hrvatskim šumama. To je također jedan oblik utjecaja na onoga tko donosi odluke kod koje postoji visok korupcijski faktor. Kada kažem da smo se razišli u konceptu govorim o tome da je za uspješnu antikorupcijsku politiku potrebno provoditi kontrolu lobiranih osoba, odnosno imati evidenciju lobiranih ili lobističkih aktivnosti, a ne samih lobista. Mi smo naglasak stavili na drugu stranu. Ustrojavanjem registra lobista zapravo se sužava prostor moguće buduće kontrole, a ujedno se danim definicijama iz ovog zakona cijeli koncept nadzora buši kao švicarski sir u kojem se ostavljaju ciljane praznine podložne za različita tumačenja. I evo konkretnog primjera. Dakle, načelno se kaže da se lobiranje može definirati kao aktivnost kojom se pokušava utjecati na nekoga u tijelima izvršne i zakonodavne vlasti kako bi podržao zakone, propise ili opće akte koji daju nekoj zajednici, organizaciji ili industriji određenu prednost ili korist. Dakle, razgovarat ćemo o općim pitanjima u interesu određene grupacije. To je lobiranje. Međutim, potom se kaže da se neće smatrati lobiranjem u smislu ovog zakona demokratsko pravo pojedinca da izrazi svoje mišljenje dužnosnicima, tijelima, institucijama bilo kolektivno ili individualno putem određenih radnji i aktivnosti, odnosno ako se zalaže za političku promjenu ili promjenu zakonodavstva, promjenu politika ili praksi u okviru legitimnih političkih aktivnosti. ja vas sada pitam je li komunikacija sa državnim tijelima u cilju da se neki zakon donese ili ne donese lobiranje ili nije? Po jednoj definiciji jest, po široj definiciji, po iznimci propisanoj člankom 4. pod točkom a) dva nije. Izričito se kaže lobiranjem se ne smatram zalaganje za političku promjenu ili promjenu zakonodavstva, promjenu politika ili praksi. Drugim riječima promjenu konkretnih odluka nije lobiranje. Drugim riječima kada kolega Davor Ivo Stier kaže da je važno donijeti ovaj zakon, da važno je ali samo zato da se pred Europskom komisijom i pred nadležnim međunarodnim institucijama koje prate borbu protiv korupcije kao što je to primjerice GRECO kaže da je RH ispunila jednu od svojih zadaća, jedan od svojih ciljeva propisan vrlo šupljom Strategijom suzbijanja korupcije, puka forma, puka forma bez stvarnog sadržaja. Za Davora Ivu Stiera ovo je bit politike, očito se njegova bit politike razlikuje od moje. Bit politike nije u tome da donosi zakone reda radi, da možemo reći da nešto imamo, da smo nešto regulirali, a onda taj zakon u praksi učiniti takvim da on zapravo ne služi svojoj svrsi, dakle dvije su dvije suprotstavljene ideje, od tih ideja proizlazi koncept zakona. Za lobiste je važno skinuti stigmu sa radnje lobiranja, pa se često ističe da se na takav način dakle lobiranjem postiže bolja informiranost kod onih koji donose odluke o problemu koji je u njihovoj nadležnosti ili u resoru djelovanja. To je točno, no cilj države nije u tome da brine o interesima lobista, što njih muči, kakva je percepcija javnosti o njihovom radu. Na kraju krajeva niti jedan građanin nije odnosno većina građana nije u nikakvom izravnom odnosu sa bilo kakvim lobistom, u odnosu s lobistom je samo onaj koga eventualno angažira ili plaća, ostali s tim lobistom nemaju nikakve veze. S druge strane građani itekako imaju izravan odnos prema svojim izabranim predstavnicima, prema tijelima vlasti, prema državnim institucijama. U tim institucijama sjede ljudi na koje se može utjecati da primjerice nekom privatnom interesu zbog mita, korupcije, zbog želje za pogodovanjem bilo koje vrste daju određenu prednost na štetu javnog interesa. Dakle naš cilj kao građana je da kontroliramo vlast, naš zadatak kao politike kao države da stvorimo model, da stvorimo mrežu s kojom se može provjeriti što vlast radi, a ne što rade lobisti ako smo težište ovog zakona prevrnuli na krivu stranu onda je vrlo teško kroz amandmane postići to da zakon doista predstavlja jednu lijepu zaokruženu antikorupcijsku politiku. E sad što bi bilo konkretno rješenje? Nebrojeno puta sam u ovom zakonu, u ovom saboru spomenula da je još '70.-tih godina prošlog stoljeća negdje u Americi krenula tzv. sun shine kampanja odnosno donošenje sun shine zakona. U principu se kaže da sve što javna vlast radi mora biti na svjetlu dana, pa se različite savezne države u Americi, različiti gradovi ili različite institucije možda razlikuju u pojedinim detaljima, ali manje-više bit i suština je ista. Ova transparentnost, odgovornost, integritet, savjesnost, traži se od državne vlasti, ne od lobista, a zakon propisuje da svi sastanci koji se održavaju od strane ovlaštenih osoba moraju biti evidentirani ili prikazani javnosti. U određenim situacijama čak se kaže da mogu biti i tajno snimanje, a da se to ne smatra povredom bilo koje politike privatnosti, to je ono što nama treba. Nama su trebale i trebaju nam još uvijek obaveze primjerice Zlate Hrvoj-Šipek da na web stranici Državnog odvjetništva prijavi ili popiše ili evidentira s kim se taj dan sastaje, pa bi se tako navelo da se sastaje sa Josipom Rimac i sa fra. Slavkom Sliškovićem kako bi raspravljala o problemu u Hrvatskim šumama, tada bi javnost dobila informaciju tko se s kime sastao, s kojom svrhom i zašto. Danas sutra ako se postavi neko pitanje ili korupcijska afera da se tim sastancima može ući u trag itd., dakle treba nam registar ili evidencija održanih sastanaka na razini svih tijela državne vlasti, a potom nam treba i mreža suradnje između različitih antikorupcijskih tijela, doslovno povezivanje različitih baza podataka ili mogućnost uvida elektronskim putem, nekakvim lakšim da se ne mora pojedinačno pretraživati po svim tim silnim excell tablicama, to je nekakva transparentnost i to od strane onih koji su prvi za tu transparentnost zaduženi, a mi ovim zakonom kažemo da će lobisti biti ti koji će, kao prvo da bi uopće bili lobisti moraju se upisati u registar, a šta ako neće jel, nikom ništa, zatim moraju podnijeti izvještaj s kim su se sastajali, o čemu su to lobirali, a što ako neće, manje-više nikom ništa. Za sve to vrijeme neki ministar koji je primjerice ili ministrica tko zna doslovno dogovarala koruptivne transakcije radi vjetroelektrana ili neke nove plinske afere sjedi potpuno zaštićen i netaknut i skriven od očiju javnosti, dakle to je poanta, izokrenuli smo težište i treba po mom mišljenju jednostavno ili početi ispočetka ili u radnu skupinu možda uključiti i širu zainteresiranu javnost i kada gradimo antikorupcijske politike ne graditi ih tako da one predstavljaju formu nego doista ih učiniti takvom da služe svojoj svrsi. To ne možemo očekivati dok je HDZ na vlasti, oni će ovaj zakon iskoristiti da ga prikažu kao eto uspješno provedenu mjeru, kvačica na crtu, na crti neke tablice i ništa više od toga. **Reiner, Željko (HDZ)** Prije nego što nastavimo pozdravimo na galerije učenice i učenike Srednje škole Slunj A sada će u ime Kluba zastupnika Možemo! govoriti poštovana zastupnica Jelena Miloš, izvolite. Zahvaljujem. Evo za početak, prošlo je gotovo cijelo 10-ljeće otkad se Hrvatska obvezala donijeti Zakon o lobiranju, bilo je to još u antikorupcijskoj strategiji za razdoblje 2015. do 2020.. Sada je pred nama konačni prijedlog zakona i to ne zato što je to kao preporuku iznio GRECO 2020. evaluirajući sustav integriteta najviših državnih dužnosnika, ne zato što je to tražila Europska komisija u svojim izvještajima o vladavini prava, nego zato što je to tražio OECD. Dakle, ispunjavajući zapravo vanjskopolitičke ciljeve umjesto ciljeva transparentnosti, ciljeva antikorupcije koji su se davno trebali ispuniti i s kojima se davno trebalo uloviti u koštac. No, čak i da se u ovom mandatu usvoji ovaj zakon ako on ne doživi ozbiljne i značajne preinake između dva čitanja on bi mogao biti još samo jedno mrtvo slovo na papiru u tzv. borbi protiv korupcije u Hrvatskoj, a objasnit ću i zašto. Zato šta naime ovaj prijedlog zakona gotovo sav teret transparentnosti prebacuje zapravo na lobiste. Time se okreće pila naopako, lobisti su ti koji su dužni upisati podatke u registar, lobisti su ti koji su dužni izvještavati Povjerenstvo o sukobu interesa jednom godišnje unatrag. Međutim, ono što bi nas kao javnost trebalo zanimati i zanima je transparentnost djelovanja onih na političkim pozicijama odlučivanja, oni trebaju biti predmet ovog zakona i to u trenutku kad se to odlučivanje događa, dakle na samom početku tog procesa, a ne unatrag preko izvještaja. Ono što je spomenula kolegica Orešković je isto to, isto pitanje što ako lobisti zapravo ne unesu te podatke, što se onda dešava, nikome ništa. Kvalitetno uređivanje područja lobiranja podrazumijevalo bi i registar stanaka u koji dužnosnici unose s kime su se i na koju temu su se sastajali i isto tako da se objave zapisnici s tih sastanaka, da se objave eventualni materijali ili analize koji su im na tim sastancima predočeni. Također, ono što nas kao javnost zanima je tko su ljudi recimo koji su imenovani u radne skupine za izradu propisa ili strateških dokumenata, a još važnije temeljem kojih kriterija su ti ljudi imenovani. Recimo bilo zanimljivo znati tko su ljudi koji su kreirali Zakon o izbornim jedinicama ili lex Agrokor u trenutku kad se taj zakon radio i događao. Nadalje, iz samog prijedloga zakona koji je pred nama potpuno je nejasno koji će biti zapravo sadržaj registra. To ćemo pogađate riješiti kasnije i to putem pravilnika, a vidjeli smo kako se putem pravilnika o koeficijentima to rješava odnosno kako stvari izgledaju kad naknadno o njima i javnost i saborski zastupnici zapravo saznaju putem pravilnika. To je jednostavno ne može biti dobra praksa. Sada bi prešla na pojedine odredbe zakona. Da budemo malo i duhoviti na počeku evo možemo reći da Članak 2. stavak 7. definira registar lobista tautologijom, nećete vjerovati definira registar lobista kao registar lobista u RH. Dobro. Nadalje, Članak 4. definira aktivnosti koje se ne smatraju lobiranjem, a u stavku se kaže da se lobiranjem ne smatraju aktivnosti političkih stranaka uz izuzetak organizacija koje su osnovale političke stranke i to je nesporno. Međutim, sporan je ovaj dio, kaže se ili koje su s političkim strankama povezane. E sad ono što nije jasno zapravo je tko i po kojim kriterijima određuje koje su to organizacije povezane s političkim strankama, što to uopće znači. Dakle, nema nikakvih kriterija i zato ovaj članak je podložan i brojnim zloupotrebama. Nadalje, Članak 7. definira obaveze lobiranih osoba. Stavak 2. navodi i obavezu odbijanja komunikacije s lobistom ako je interes suprotan ustavnim načelima, javnom interesu ili ako je to protupravno. Zanima me nije li obaveza svakoga da protupravno djelovanje prijavi odmah i bez odlaganja nadležnim institucijama. To bi trebalo tako i inače biti. Nadalje, istim člankom stavkom 3. propisuje se da je, da je lobirana osoba dužna s dužnom pažnjom postupati s podacima koji predstavljaju poslovnu tajnu ili druge povjerljive podatke, a koje su saznale tijekom lobiranja. Ovo je isto jedna prilično problematična odredba jer bez uvida u te podatke ne možemo zapravo ocjenjivati do koje mjere je privatni interes lobista ili osoba za koje lobist lobira pretegnuo zapravo nad javnim interesom. Bez uvida u argumentaciju i podatke kojima se lobira javnost ne dobiva ništa u smislu transparentnosti procesa političkog odlučivanja. To je naročito problematično u kontekstu kada nam ni podaci o sastavima radnih skupina nisu zapravo javno dostupni. Kako će javnost točno nadzirati rade li se javne politike zaista u javnom ili pak u privatnom interesu bez ovih podataka? Nadalje, Članak 8., Članak 8. regulira nedopuštene lobističke aktivnosti propisujući stavkom 4. zabranu poticanja kršenja propisa te nuđenje ili davanje darova ili koristi lobiranoj osobi. Drugim riječima zabranjuje se podmićivanje. Kad već i u ovom propisu branimo ono što je već zabranjeno Kaznenim zakonom zanima me zašto se ta zabrana odnosi samo na lobirane osobe, ali ne i na s njima povezane osobe u smislu Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Nadalje, Članak 11. regulira način vođenja registra lobista i u stavku 5. propisuje da Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa propisuje sam sadržaj registra. Smatramo da bi sadržaj registra vrijedilo i trebalo propisati samim zakonom, a naročito one dijelove registra koji se odnose na obrazac izvještaja i na popis dokumentacije koja se prilaže, pri čemu ponavljam dokumentacija koja se prilaže treba biti cjelovita i treba biti podnesena od strane lobirane osobe, a ne lobista. Posebno ću se osvrnut na sadržaj Članka 15. i objasnit zašto je on manjkav, a on govori naime o javnosti registra lobista. Stavak 3. naime glasi, podaci iz registra lobista koji su dostupni javnosti su ime i prezime za fizičke osobe odnosno naziv i sjedište za pravne osobe, kontakt podaci kao i ciljevi područja djelovanja, interes. Evo dozvolite da probam na jednom živom primjeru pokazati kako bi to recimo možda izgledalo u slučaju da primjerice evo ja se bavim područjem rada da imamo u slučaju Zakona o radu lobiranje različitih interesnih organizacija, primjerice digitalnih platformi, evo recimo da je kažem hipotetski da je, da je to, da je to Wolt. Što bi tu zapravo javnost saznala? Ime i prezime fizičke osobe ili pravne osobe, …/Govornica se ne razumije./… kontakt podaci koji god, ciljevi. Pa evo može se reći da se pružaju konzultantske usluge u pogledu reforme tržišta rada, područje djelovanja pa može se reći da se radi savjetovanje u vezi reforme tržišta rada i interesi, doprinos boljem, fleksibilnijem tržištu rada. Recimo to bi mogao biti jedan takav zapravo podatak, to je sve ono što bismo mi zapravo u javnosti saznali o lobističkim aktivnostima neke organizacije kada bi ona uistinu postojala, a vidjeli smo takve kontroverze oko lobističkih organizacija itekako postoje na razini EU. Pa sad mi vi recite je li to kvalitetno regulirano? I na kraju spomenut ću i članak 21. koji regulira sadržaj izvještaja lobista, traži se sadržaj lobiranja u smislu područja ciljanih politika ili zakonodavstva, način lobiranja,

tih izvještaja bez zapravo mogućnosti njihove objave? Koja je onda svrha zapravo takvih izvještaja i kako će točno 4 savjetnika i 1 voditelj novog odjela u povjerenstvu uopće stizati pregledavati te izvještaje mimo same formalne provjere. Imat ćemo opet, znači istu situaciju koju imamo i sa imovinskim karticama gdje se sadržane provjere uslijed manjka kapaciteta rade na uzorku od nekoliko promila podnesenih izvještaja. Dakle evo, to su brojne sporne odredbe koje pokazuju da itekako je potrebno poboljšati zakon u drugom čitanju i da je jasno da se ovim prijedlogom konkretno nije imala namjera ozbiljnije riješiti, regulirati pitanje pitanje lobiranja na način da bi se povećao integritet djelovanja najviših dužnosnika. Kao što sam rekla ovaj zakon se donosi jedino da bi se stavila kvačica na zahtjev OECD-a, da bi se formalno ispunili uvjeti, a on bi trebao biti u principu dio antikorupcijske strategije koja se već davno trebala, čiji su Čekali smo više od desetljeća, a izgleda da ćemo čekati možda i do idućeg mandata Sabora kad ćemo osigurati da se lobiranje regulira tako da doprinosi i samoj borbi protiv korupcije. Zahvaljujem.

Evo poštovani, dakle Zakon o lobiranju. Vidim da ima jako puno ljudi u sabornici, vidim da je tu nula zastupnika na primjer iz Mosta što je interesantno. Dakle, moram uvijek naglašavati ono da gledatelji koji ovo sada gledaju a inače ovo je prime time onaj idealan termin uvijek imaju dojam Mostovci su ti koji rade, ali nema ih. Dakle, oni su negdje na kavi ili u teretani, Grmoja je u teretani, diže utege. Hajmo redom. Malo bih se osvrnuo na kolegicu Orešković. Ona govori o zakonu pa znaš onako sa svojim finim, finom intonacijom. Danas je bila dosta pristojna, je našla neke zamjerke u ovom zakonu. Pa mene zanima je li obuhvaćeno ovim zakonom ono što je ona radila kod JANAF-a? Znači gdje je koristila svoju poziciju, dolazila u JANAF kao državnu tvrtku i tražila posao, tražila je lovu. Jel' to predviđeno ovim zakonom? Hoće li ona to smjeti raditi i kasnije ili neće smjeti raditi kasnije? To me na primjer onako zanima. Znači kako to ide sa JANAF-om i sa kolegicom Orešković kojoj ovaj zakon ne valja, našla je neke zamjerke, ali zapravo nije ništa Ili možda hoće li ovim zakonom biti obuhvaćeno lobiranje za nekakve splitske ugostitelje od strane kolegice Puljak. Pa kada njezin muž tamo zahvaljujući poznanstvima da terasu na ribarnici Peškariji i dogodi se onda splitska šporkarija, gdje imamo direktno lobiranje kod političara za nečije interes. Jel' će i to biti pokriveno ovim zakonom? Ali stvar je zapravo jako jednostavna. Znači predlagatelj dragi, mogu li uopće političari sudjelovati u lobiranju? Ako smiju jesu li evo kolega Puljak gradonačelnik Splita skupa sa svojom suprugom, kolegicom Puljak i kolegica Orešković jesu li oni prekršili evo ovaj zakon koji onda nije bio ni donesen. Jesu li oni smjeli tražiti lovu od JANAF-a, dodjeljivati te terase na Peškariji na način da se ostvari nekakav osobni mali partikularni interes. Inače ovdje imamo interesantnih isto teza. Kaže jedna kolegica, mislim da se zove Dalija Orešković, kaže Zlata Hrvoj Šipek se sastaje sa raznim ljudima, znači glavna državna odvjetnica i nju zanima s kim se sastaje, da se vodi evidencija sastanaka. Ja bih volio staviti možda tracker glavnom državnom odvjetniku sutra, pa da vidimo gdje se kreće, a možda da i kolegici Orešković stavimo tracker pa da vidimo s kim se ona kreće, gdje se kreće, što radi, s kim dogovara, za koga lobira, da vidimo koliko je puta bila u JANAF-u, koliko je puta tamo žicala lovu od onoga gospodina Kovačevića. To je jako interesantno da evo i to vidimo. Jedna konkretna primjedba već sam prije rekao bilo bi jako bitno da se i sport stavi u one institucije koje su obuhvaćene ovim zakonom ili sportske udruge ili udruge u sportu ne znam na koji način. I možda evo ga ne bih možda sada više ovdje duljio, rekao da što se tiče ovog zakona možda bi neki htjeli rađe da se donese zakon o lobotomiranju, da se zaborave stvari poput šporkarija u Splitu ili poput JANAFA, ali na njihovu žalost to nije zakon o lobotomiranju nego Zakon o lobiranju koji je dobar.

Mali problem sa mikrofonom, ispričavam se. Dakle, kolegice i kolege dozvolite mi na početku da pozdravim donošenje Zakona o zagovaranju. Budući da je to prvi pokušaj, evo čuli smo i tu nakon 30.g. postojanja države, mi smo iz i opozicijskih redova više puta upozoravali da takav zakon ne postoji uključujući i mene osobno i ovo je prvi pokušaj da donesemo takav zakon, tako da s te strane taj napor pozdravljam. E sada, je li to prijedlog koji zaista ispunjava sva moja očekivanja, gdje i kako ga možemo poboljšati dozvolite mi nekoliko riječi o tome. Prije svega imao sam zamjerku, to sam već i rekao ministru na ime. Ako smo donijeli, a većina je donijela prije tjedan dana Zakon o hrvatskom jeziku onda bi bilo dobro da isti i poštujemo i ako imamo hrvatsku riječ da je onda i koristimo, u ovom slučaju to je zagovaranje ili zagovaranje interesa, pa neka se onda zove Zakon o zagovaranju ili zagovaranju interesa, a ne Zakon o lobiranju. Sjećam se kako sam rekao i prije, jedna od velikih zamjerki tada u opoziciji HDZ-a bila je kada smo donosili Zakon o faktoringu, imamo hrvatsku riječ odnosno ustupanje potraživanja, zašto je nismo koristili, pa evo sad imate priliku koristiti koristiti hrvatsku riječ i ja očekujem da će se do drugog čitanja ime promijeniti. No naravno nije samo problem u imenu, postoji tu čitav niz drugih stvari koje bih želio istaknuti. Prije svega ovo, barem dio onoga što je kolega Zekanović spominjao odnosi se na aktivnosti koje su izuzete od lobiranja, a to su određene političke aktivnosti i zapravo dosta je tanka linija između dakle zagovaranja ili kako ćete reći tuđicom lobiranja i zalaganja za promjene zakonodavstva, praksi i slično, dakle tu mislim da bi trebala jasnija i konkretnija definicija jer ovo ostavlja jako puno toga na proizvoljno tumačenje odnosno ne definira jasno gdje prestaje politika, a gdje zagovaranje počinje, tako da s te strane mislim da je jako bitno ovo raščlaniti. Također složit ću se sa kolegicom Nađ i sa kolegicom Orešković, naglasak je bačen na zagovaratelje odnosno lobiste, a ne na one kod kojih se zagovara odnosno one kojih se lobira i mislim da tu treba pronaći balans. Jasno je da treba postojati Registar zagovaratelja, on već i sada postoji, doduše dosada je bio neobavezan, sada će postati obavezan, ali također puno je bitnija stvar kod koga se nešto zagovara. Taj netko je u poziciji moći odnosno da može utjecati na nešto, neke odluke ili neke promijeniti i zapravo naglasak bi trebao biti na to s kim se javni dužnosnici sastaju u ovom kapacitetu, sa kojim ciljem, kako, gdje, itd., itd.. Dakle nešto slično kao što je i američka, američki primjer koji je kolegica Orešković navela gdje transparentnost javne uprave između ostaloga zahtjeva od javne uprave, budući da je to federalna država dakle postoje različita rješenja, ali transparentnosti radi i transparentnost se očekuje od od lokalne samouprave u smislu, ne lokalne samo i dakle državne, pa onda i federalne, u smislu evidencije sastanaka sa zagovarateljima i Dakle to je definitivno nešto što treba promijeniti, dakle imamo evidentiranje zagovaratelja, a ne zagovaranih tj. onih kod kojih se lobira odnosno zagovara i tu kažem treba pronaći balans. Drugo pitanje koje bi po meni trebalo svakako riješiti su dakle osim dužnosnika dakle od voditelja uprava, načelnika, ministara, pomoćnika, savjetnika itd., što je također sa javnim tvrtkama, dakle tvrtkama u većinskom javnom vlasništvu koje najčešće i obavljaju neku djelatnost od javnog interesa poput HEP-a, Hrvatskih voda, Hrvatskih šuma, Hrvatskih šuma, HŽ-a, itd., itd., dakle gdje se također može zagovarati, gdje članovi uprava, njihovi savjetnici, predsjednici uprava ili predsjednici uprava također mogu utjecati na određene odluke koje mogu imati posljedice i na financiraju dakle koje su javne tvrtke, tvrtke u vlasništvu RH ili koje se financiraju iz proračuna RH odnosno na projekte koje se financiraju iz proračuna. Prema tome, mislim da bi tu trebalo također zauzeti stav o njihovoj transparentnosti kada se radi o društvima u vlasništvu ili većinskom vlasništvu RH. Također kao što su kolegice i kolege prije spominjali trebalo bi svakako sastav radnih skupina koje su radile na izradama zakona, podzakonskih akata i strateških dokumenata učiniti javnim, dakle ne samo zakona. Naravno da je to dobro i treba činiti, međutim mene ono što više zanima su također i podzakonski akti i strateški akti. Zašto naglašavam podzakonske akte? Inače, znate i sami da i u pravnoj teoriji opet postoje dva mišljenja o prenormiranju i podnormiranju određenih zakonskih akata. U pravilu nisam zagovaratelj prenormiranja, ali uvijek kada u zakonu piše da će određeno pitanje biti riješeno podzakonskim aktom, dakle pravilnikom ili nešto slično, ja sam vrlo sumnjičav prema tome, poučen iskustvom nažalost. Kao doprinos transparentnosti ovog procesa budući da kao saborski zastupnici više i kao sabor ne možemo utjecati u podnormiranje zakonskih akata, dakle to rade ministarstva, dakle neki međukorak bio bi barem učiniti radne skupine koje donose odnosno draftiraju takve podzakonske akte javnima da vidimo tko u njima sjedi i onda nam možda i neke nelogičnosti ili logičnosti unutar takvih akata mogu biti jasnije, pogoduje li se nekom, zašto, kako itd., itd.. Također to treba učiniti oko strateških dokumenata, posebice kratkoročnih strateških dokumenata opet zbog toga što HS i zastupnici ne mogu sudjelovati u njihovom, u njihovom donošenju, a sukladno Sličan primjer imali smo i prilikom donošenja Zakona o međunarodnoj humanitarnoj pomoći i razvojnoj pomoći kada je upravo argument bio da sukladno važećem zakonodavstvu u procesu kratkoročnog strateškog planiranja ne sudjeluje predstavničko tijelo. Pa dobro ako ne sudjeluje ali hajmo onda barem vidjeti tko sudjeluje odnosno tko su dionici takvog planiranja, pa će možda i kažem neke nelogičnosti ili eventualno možebitna pogodovanja i biti jasnija. Da zaključim, ovo je dugo očekivani zakon, ovo je tek početak nadam se rasprave, ima jako puno primjedbi koje su iznijeli i kolegice i kolege prije mene, ali i ja. Ja se nadam da će predlagatelj ih dobro saslušati i unijeti u drugo čitanje kako bismo i u drugom čitanju imali kvalitetni dokument koji bi onda zaista bio iskorak ka većoj transparentnosti i ka uspješnom i efikasnom, uspješnoj

Zahvaljujem. Poštovani kolega Hajduković obzirom da u radnim skupinama za izradu nacrta prijedloga zakona u pravilu sjede rukovodeći državni službenici jel državni dužnosnici koji su prvotno imenovani uglavnom nemaju vremena pa ih zamjenjuju rukovodeći državni službenici. Smatrate li da bi zapravo kod edukacije i kroz Državnu školu za, za javnu upravu i kroz državni stručni ispit trebalo od njih više educirati o transparentnosti, o otvorenosti, o etičnosti kako bi se smanjilo smanjilo to koruptivno djelovanje i u okviru same državne uprave jer se veliki utjecaj vrši i kod samih donošenja nacrta prijedloga zakona, dakle kroz radne skupine možda oni to ni ne shvaćaju, ali zapravo veliki je tu utjecaj. Hvala lijepo. Hvala lijepo kolegice Nađ. Apsolutno smatram da naše obrazovanje nije trenutno doraslo tome i kao veliki zagovaratelj obrazovanja i kao osoba koja i dolazi iz tog sektora uvijek kažem da je euro uloženo u obrazovanje 4 eura ušteđeno kasnije u sanaciju možebitnih, možebitne štete koja je nastala nedostatkom ili izostankom obrazovanja. No, nisu samo tu problem da tako kažem državni službenici, tu stoji i problem uključivanja ili neuključivanja zainteresirane javnosti. Kada donosite Zakon o raspolaganju državnom imovinom koji recimo regulira planinarske domove, a Hrvatski planinarski savez uopće ne konzultirate niti u obliku radne grupe, niti na bilo koji drugi način o imovini kojom on gospodari ili hoćemo reći recimo Zakon o slatkovodnom ribarstvu pa tu ne uključite relevantne dionike, poljoprivrednu komoru itd., itd., dakle svaki resorni zakon također ima dio zainteresirane javnosti i eksperata koji bi trebao biti uključen već u tom najranijem obliku draftiranja oblika zakona i često se postavljaju pitanja zašto neki jesu, zašto neki nisu pa ovo će, ovo će samo doprinijeti transparentnosti.

On cijelo jutro brine gdje su zastupnici Kluba MOST-a, nekoliko je puta to spomenuo, pa gdje su, pa gdje su, sad kad ja želim sa Zekanovićem razgovarati evo njega nema, a želim razgovarati zato što za promjenu po prvi puta nije bio saborski trol, nije bio destruktivac nego je vrlo koncizno doprinosio ovoj raspravi i to na dvije razine, pa mu se javno želim zahvaliti što me podsjetio da imam presudu Visokog upravnog suda koja nalaže JANAFU da mi dostavi podatke o svim odvjetničkim uredima, čini mi se da ih ima 36 ili možda i više i o svim iznosima koji su pojedinačno plaćeni svakom od tih odvjetničkih ureda, a riječ je o nekoliko miliona kuna. Eto pa hvala Zekanoviću što me podsjetio da se malo s time pozabavim. A drugo što je značajno u njegovoj raspravi on je zapravo osnažio, možda to nije imao namjeru ili je imao sasvim suprotnu namjeru ali je zapravo osnažio sve ono što sam u ime kluba i izgovorila. Nama treba kontrola i nadzor nad dužnosnicima bili ministri, bili gradonačelnici ili članovi uprava trgovačkih društava u državnom vlasništvu ili glavni državni odvjetnici, ali kad smo već kod odvjetnika ovih koji rade u privatnom sektoru evo moje pitanje za državnu tajnicu. Može li pojasniti što bi se dogodilo u situaciji da primjerice neki odvjetnik želi sastanak sa ministrom, primjerice s ministrom pravosuđa po nekom pitanju i pozove se na Članak 4. stavak a) pod točkom 1. kaže odvjetnik da on zapravo samo izražava svoje mišljenje o nekom pitanju ili problemu, problemu možda u ime svog klijenta. On je odvjetnik, upisan je u Hrvatsku odvjetničku komoru, nije lobist jer se lobiranjem ne bavi, ali evo razgovara s ministrom i možda primjerice ima neki slučaj koji danas sutra može predstavljati neku visoko profilnu korupcijsku aferu. Dopustite da iznesem moj zaključak, ovaj zakon takvu situaciju uopće ne predviđa, nema ju u vidu, niti ju regulira, niti kontrolira, ali evo čak da odvjetnik i ima upis u registar lobista mada ja smatram da se to nikad neće dogoditi jer će i odvjetnici opravdano u tom slučaju dignuti bunu, što bi ministar trebao napraviti. Bi li on trebao reći neću se sastati sa odvjetnikom jer on nije lobist ili će reći sastat ću s njim pa ćemo mi popričati pa će to biti jedna od rupa kroz koju će se neprimjereno lobiranje i dogovaranje privatnih interesa odvijati. Što će se tu dogoditi? I na kraju krajeva što se događa s ministrom koji je bio lobiran, a čiji lobist nije napisao uopće izvještaj ili ga nije napisao kako treba? Hoće li ministar reći puj pik na mene se to ne odnosi? Dakle, u tom smislu evo na jednom vrlo banalnom primjeru sam opisala da je ovaj zakon doslovno pun rupa kao švicarski sir i kao netko tko se sa antikorupcijskom problematikom bavi u praksi ja ovaj zakon ne mogu podržati, a doista bih voljela da ovaj sabor nađe snage pa da makar raspravi u kojem pravcu bi se neki dobar Zakon o lobiranju ili o zagovaranju interesa ili o kontroli onih kod kojih se zagovora, evo čime bi se u suštini trebao baviti. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Imamo dvije replike, prva je poštovane zastupnice Radolović, izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovana kolegice Orešković, pa vrlo je jasno iz ovog zakonskog prijedloga da bi ga se u biti trebalo nazvati Zakonom o lobistima dakle jer s jedne strane vidjeli smo da zaista obaveze koje će imati lobisti kao takvi, profesionalni, oni koji za to neće dobivati naknadu, što je usvojeno u javnom savjetovanju su čak mogu reć i dosta rigorozne u odnosu na ono što ima Registar transparentnosti EU, ali s druge strane za lobirane osobe, nas političare, državne dužnosnike, službenike, zakon kao takav zapravo ne propisuje nikakvu obavezu, jedino da se pridržavamo kodeksa ponašanja onog državnih dužnosnika. Što mislite čega se oni boje? Mislim ja se konkretno ne bojim da ako neko dođe lobirat za neki zakon kod mene, da moje ime i prezime stoji tamo, da je taj i taj lobist bio kod mene na sastanku i da je razgovarao o toj i toj temi. Što mislite čega se oni boje? Da li se vi recimo bojite da vaše ime tamo piše u izvještaju koje će podnijeti profesionalni lobisti? **Reiner, Zahvaljujem kolegice, dakle tvrdim ovaj zakon nema, nema smisla, a i inače nisam baš veliki ljubitelj svih tih Zakona o lobistima. Smatram da je velika većina njih i donesena na inicijativu ili na poticaj upravo samih lobista koji su imali svoj cilj, svoju želju da se sa njihove djelatnosti skine stigma i to je, to je sasvim u redu, Smatram da lobiranje nije niti nezakonita, niti loša, niti neka kriminalna aktivnost, dapače može biti vrlo korisna za javni interes i to što se lobisti osjećaju vrlo često onako da u javnosti nemaju dobru percepciju o sebi, to je njihov problem, a država se treba baviti sprječavanjem korupcije, dakle mi trebamo gledati kako će oni koji donose odluke biti kontrolirani, kako će javnost znati s kim se oni sastaju i u čijem interesu su, o kojoj temi uopće su razgovarali i onda možemo razmatrati u čijem interesu su donesene odluke,

dakle djelatno kada govorimo o sprječavanju sukoba interesa, borbe protiv korupcije, vaše mišljenje izuzetno cijenim i pozorno sam slušao izlaganje. I zapravo ja bih isto to zaključio u smislu da je ovo zapravo zakon o onima koji zagovaraju, a ne i kontroli istih, valda nadzoru ili što ja znam, a ne zapravo o sprječavanju sukoba interesa, korupcije odnosno nema nikakvih obaveza za one kod kojih se zagovara osim evo kao što smo čuli da se pridržavamo kodeksa ponašanja državnih dužnosnika. Je li to promašeni koncept? Pa da ako ga zovemo Zakonom o lobiranju odnosno zagovaranju, onda bi ga trebali nazvati Zakon o zagovarateljima interesa, a ne o zagovaranju jer suština je onda propuštena, ali imamo još vremena do drugog čitanja, nadam se da, da možemo imati ipak kvalitetniji dokument.

onda takav zakon ne treba podvoditi pod antikorupcijske politike jer to nisu, dakle to je zakon koji, ne znam, možemo ga staviti u ravninu Zakona o komori inženjera ili komori medicinskih sestara, dakle zakon o jednoj djelatnosti koji će propisivati tko ima kriterije da bude lobist ili, a tko se smatra nedoličnim lobistom, pa ga treba iz struke izbaciti, to je zakon o njima, al taj zakon sa borbom protiv korupcije kao takav neće imati nikakve dodirne točke. Voljela bih da je obrnuto jer doista prilikom lobiranja može doći do spornih trenutaka, ali kod onih koji sjede na nekoj funkciji i imaju priliku donositi odluke. Sad ćemo ići na završna izlaganja, pa će u ime Kluba zastupnika HDZ-a završno govoriti poštovani zastupnik Krešimir Ačkar, izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče HS. Poštovane kolegice i kolege, saborski zastupnici, pred nama je Prijedlog Zakona o lobiranju, mogu bez pretjerivanja reći zakonski prijedlog od povijesnoga značenja jer je sada po prvi puta lobistička aktivnost zakonski uređena i dobiva svoju strukturu i pravila. Lobiranje je oduvijek prisutno i sastavni je dio procesa donošenja odluka od javnog interesa. Iako lobiranje igra ključnu ulogu u ostvarivanju da se iz različite perspektive o pojedinim pitanjima uzmu u obzir u procesu donošenja odluka razne činjenice, oni također donose i potencijalne mogućnosti zlouporabe. Kako bi se uspostavila ravnoteža između prava na zastupanja interesa i potrebe zaštite integriteta demokratskih procesa uspostava zakonodavstva o lobiranju postaje imperativ. Lobiranje je, pardon, lobiranje igra značajnu ulogu u funkcioniranju demokratskih društava, a važno je reći da zakonski regulira se i nadzire zbog cijeloga niza razloga koje ću sada probati navesti. Pod 1, očuvanje i osnaživanje demokratskih procesa. U svojoj srži demokracija se oslanja na ravnopravnost, zastupljenost svih građana i zaštitu prava na sudjelovanje u političkim procesima. Zakonodavstvo o lobiranju djeluje kao mjera zaštite osiguravajući da demokratska načela jednakosti, pravednosti i zastupljenosti ostanu uvijek prisutna. Reguliranjem aktivnosti lobiranja sprječavamo rizik od neprimjerenog utjecaja na političke odluke, čime se čuva demokratski temelj političkog sustava. Pod 2, osiguravanje transparentnosti i odgovornosti. Jedan od primarnih razloga za zakonodavnu regulativu aktivnosti lobiranja jest poticanje transparentnosti i odgovornost unutar političkog sustava. Stvaranjem Registra lobista i javnim predstavljanjem njihovih aktivnosti javnost dobiva uvid u postavke lobiranja. Transparentne aktivnosti lobiranja potiču građane da donose informirane odluke, pozivaju javne službenike na odgovornost i osnažuju povjerenje u demokratske procese. Pod 3, sprječavanje nedopuštenoga utjecaja. Bez odgovarajućeg zakonodavstva i jasno definiranih pravila, lobiranje ostaje u svojevrsnoj sivoj zoni, čime se javljaju sumnje da se radi o neprimjerenim ili nezakonitim aktivnostima. Zbog toga i danas kod nas pojam lobiranja izaziva u javnosti negativne konotacije. Zakonskim uređenjem lobiranja i percepcija javnosti prema lobiranju će s vremenom se promijeniti i ono će biti prihvaćeno kao u državama koje imaju punu dužu tradiciju demokracije. Pod 4, ravnomjerno zastupanje konkurentnih interesa. U pluralističkom i demokratskom društvu, različite interesne skupine moraju imati jednak i transparentan tretman. Kroz zakonodavni okvir moraju im biti jasno osigurano pošteno predstavljanje i sprječavanje dominacije određene interesne skupine. Pod 5, bolja informiranost samih donositelja odluka. Kroz uređen i transparentan sustav lobiranja, podiže se informiranost i upućenost samih donositelja odluka na svim razinama vlasti u RH. Kao Kao gradonačelnik Velike Gorice mogu ovdje istaknuti kvalitetnu suradnju u pripremi pojedinih akata sa različitim udrugama građana, posebice kada su u pitanju bila socijalna prava, potrebe umirovljenika, obitelji s većim brojem djece, osobe s invaliditeta i drugi. Zaključno, uspostava zakonodavnog okvira kojim će se regulirati lobiranje ključno je za održavanje osjetljive ravnoteže između prava na zastupanje interesa i zaštite demokratskih načela. Poticanjem transparentnosti, sprječavanje nedopuštenoga utjecaja i ravnomjernošću aktivnosti suprotstavljenih interesa, propisi o lobiranju pridonose političkom okruženju u kojem građani mogu vjerovati da se odluke odnose u najboljem interesu šire javnosti. Stoga je donošenja Zakona o lobiranju nužan preduvjet i iskorak kako bi se taj proces uredio. Klub HDZ-a podržat će ovaj Zakon. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika SDP-a završno će govoriti poštovana zastupnica Sanja Radolović. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege zastupnici i zastupnice. Mislim da smo se svi danas ovdje složili da po pitanju lobiranja moramo jasno definirati što je lobiranje odnosno zagovaranje nečijih interesa od same korupcije ili trgovanja utjecajem. Ono što se pokušava ovim Prijedlogom zakona uspostaviti jest registar lobista kojeg bi vodilo Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, što pozdravljamo i u njega će morati biti upisati fizičke i pravne osobe ako se žele baviti lobiranjem. U odnosu na javno savjetovanje pohvaljujemo usvajanje prijedloga da se u registar moraju upisati oni lobisti koji za to neće primati naknadu, odnosno oni koji bi to obavljali dobrovoljno, međutim, iz samog prijedloga zakona i dalje nije jasno u kojoj će mjeri podaci iz registra biti dostupni javnosti. S druge strane, već sam i ranije rekla u raspravi da slobodno možemo ovaj Zakon nazvati zakon o lobistima, ne zakon o lobiranju, zbog toga što se težište samih obaveza stavlja na lobiste, a na osobe koje će biti lobirane, u prvom redu političare, dužnosnike, državne službenike koji često sjede u radnim skupinama, pišu prijedloge zakona koje nam prvo dolaze u Sabor na raspravu, a potom i na glasanje, oni obveze kao takve gotovo nikakve pa ni nemaju, odnosno moraju samo provjeriti da li je osoba s kojom će se sastati navedena u registru lobista i ako ocijeni lobirana osoba, što je vrlo siva zona, može ju prijaviti povjerenstvu za kršenje kao takvoga. Također, ono što mi smatramo da se za razliku od lobista kojima je ovim zakonom će se propisati brojne obveze, da se to trebalo napravit i za političare, državne, lokalne službenike, župane, gradonačelnike, načelnike općina, da jasno se u izvještaju obrate povjerenstvu i napišu s kime su se sastali po kojoj temi i a to budu javno dostupni podaci kao takvi. Sada s ovim prijedlogom zakona nema takve propisane obaveze informiranja niti Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, a niti same javnosti. To je ujedno bila ispunjavanje tih preporuka i od OECD-a i Europske komisije i od tijela za monitoring antikorupcijske politike, GRECO-a, kao takvog. Ministarstvo resorno, pravosuđa i uprave, odbilo je taj prijedlog navodeći da je dovoljan Kodeks ponašanja državnih dužnosnika u tijelima izvršne vlasti, no podsjetit ću da sam kodeks kao takav je više savjetodavne naravi, ne propisuje zaista nikakve sankcije, osim da se državni dužnosnik dužan ponašati u skladu sa nekim pravilima dobre prakse i da ne bi treba kršiti zakon kao takav. Također, ono šta treba reći da ovaj prijedlog opet ne daje jasne odgovore, ono što, vjerujem da sve nas saborske zastupnike zanima, tko stoji iza prijedloga zakona. Imali smo onaj cirkus oko, rekla bih, jednog od najvažnijih zakona za funkcioniranja ovog visokog doma, a to je izbor zastupnika u HS i prekrajanje izbornih jedinica gdje mi dandanas još uvijek ne znamo da li je taj prijedlog zakona izašao iz tzv. HDZ-ove stranačke kuhinje ili su ga pisali stručnjaci kojima opet dandanas ime ne znamo. Upravo su na to u javnom savjetovanju upozorili brojni stručnjaci koji se bave i lobiranjem i sama Udruga hrvatskih lobista, profesori sa političkih znanosti koji su rekli da ovaj prijedlog ne daje jasne odgovore o obavezi objave sastava radnih skupina koje pripremaju zakon. Također, problem je i širok popis izuzeća onih koje zakon ne smatra lobistima. tiče Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, već sam i sama rekla da oni zaista imaju ogroman broj predmeta, u samom prijedlogu i obrazloženju zakona se ne navodi da će biti zaposleno novih 5 osoba koje će se baviti ovim lobiranjem. Ja zaista ne znam, s obzirom na broj predmeta koji već imaju, s obzirom obzirom na registar lobista koji se mora uspostaviti i izvješća koja će morati podnositi, da li će to biti dovoljno kao takvo. Također, mislim da, ovo je, da, prvi korak, ali zaista bi trebali težiti da se uspostavi registar transparentnosti kakav poznaju i tijela EU, Europska komisija, Europski parlament gdje se točno zna tko su lobisti, što lobiraju, za koga lobiraju. Da, prisustvuju i radnim sastancima odbora, ali uz akreditaciju i točne, detaljne izvještaje za koga su lobirali U ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista završno će govoriti poštovani zastupnik Damir Bajs. Izvolite.

U ime kluba Fokusa i Reformista naznačio bih da mi podržavamo donošenje Zakona o lobiranju ili o zagovaranju interesa. Kad govorim o tom zakonu on je Hrvatskoj potreban, mi tu kasnimo i krajnje je vrijeme da ga donesemo. Ovaj prvi prijedlog zakona ja bih rekao da daje dobre naznake onoga što trebamo podržati, a to je zapravo da se razluči tko se može baviti lobiranjem i na koga se odnosi lobiranje. treba razlučiti onaj drugi dio koji se tiče i nas koji smo u politici, a to je što bi bilo zapravo lobiranje, a što je trgovanje utjecajem. Sada kada smo dali neke pozitivne stvari vezane uz ovaj zakon, a posebno bih naglasio da je ministar izrijekom naznačio da će prihvatiti dio primjedbi od strane oporbe što nije uobičajeno, ali eto pred kraj mandata lijepo je to vidjeti ove Vlade. Naznačio bih da postoje neki problemi vezani uz ovaj zakon. Kao prvo obuhvat onih koji su lobirani je vrlo uzak, naime to se tiče samo javnih dužnosnika, znači predsjednika Vlade, ministara, župana, gradonačelnika, načelnika i drugih odgovornih osoba u tim dakle javnim tijelima vlasti koji su vezani uz obvezu lobista da se njima zapravo kada razgovara napravi ono svoje izvješće kao temelj ukupnosti i transparentnosti. Međutim, kada govorimo o Hrvatskoj onda zapravo nas iznenađuje u fokusu izostanak ipak najvećeg dijela onih na koje bi se to trebalo odnositi, jer kad govorimo o lobiranju, govorimo o lobiranju za konkretne interese koji su najvjerojatnije vezani uz javni natječaj kojeg provode zapravo ne Vlada, ne toliko županije, gradovi nego njihove ustanove, tvrtke i firme u vlasništvu. Tako da po ovom zakonu bi ispalo da lobista može lobirati kod Ministarstva gospodarstva i tamo bi kod savjetnika, samog ministra ili odgovorne osobe mogao zapravo doći, naznačiti o čemu se radi, ali samo bi i njih mogao staviti u primjerice svoje izvješće. Notorna je činjenica da u Hrvatskoj javne natječaje u 85% ukupnosti trošenja državnih sredstava objavljuju ne samo ministarstva, nego objavljuju u ovom slučaju, dakle javne ustanove ili firme. Dakle, taj isti ministar gospodarstva kod njega se može doći lobirati, ali kad govorimo o direktoru HEP-a, direktoru HŽ-a, direktoru Hrvatskih cesta, direktoru Hrvatskih autocesta i mnogim drugima. Oni nisu predviđeni da budu u ovom zakonu obveznici koji su vezani uz lobiranje, a zapravo se kod njih lobira. Jer kao što znamo da bi se napravio proračun za iduću godinu svaka od tih tvrtki radi svoj plan i njihov plan, zapravo si apsolvira u vladinom prijedlogu proračuna za primjerice 2024. godinu. To znači da oni autonomno donose svoje odluke unutar nekog ukupnog plana i sada ispada da oni nisu obuhvaćeni Zakonom o lobiranju, a ključni element ukupnosti zakona trebao bi biti upravo to. Dakle, dio koji je vezan uz to da znamo tko je došao kod koga, tko je promovirao neke svoje interese. U ovom slučaju naravno govorimo o interesima vjerojatno privatnih firmi koje preko lobista pokušavaju doći u ostvarenju svojih interesa koji moraju biti i zašto ne, trebaju biti inkorporirani u javni interes. Stoga dakle klub Fokusa će dati amandman kojim ćemo dakle predložiti upravo taj dio proširenja osoba na koje se odnosi lobiranje, na ovaj dio koji se tiče osoba koje su zapravo u zakonu predviđene da daju imovinske kartice jer je to isto važno …/Govornik se ne razumije./… koje će provoditi dakle kontrolu ovog zakona, a sa druge strane oni su zapravo korisnici i obveznici Zakona o javnoj nabavi. Bilo bi logično da upravo oni budu isto tako kao i oni koji su naznačeni dio ukupnosti Zakona o lobiranju. Uz tu dopunu i naravno još neke dopune vezane uz izvješća ja ću reći da ćemo u drugom čitanju iskoristiti svoje pravo i pokušati dopuniti ovaj zakon da obuhvati sve one na koje treba djelovati. Hvala. Hvala lijepa. Prije nego što završimo ovu točku pozdravimo na galeriji učenice i učenike Obrtničke industrijske graditeljske škole Zagreb. Evo i time smo došli do kraja, pa zaključujem raspravu o ovoj točci. O njoj ćemo glasovati kad se steknu uvjeti.

Poštovana državna tajnice

Poštovana državna tajnice

u ime Kluba zastupnika Možemo! govoriti poštovana zastupnica Jelena Miloš, izvolite.

Hvala vam g.

se poštovane kolegice i kolege,

U ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista završno će govoriti poštovani zastupnik Damir Bajs. Izvolite.